Hvala lepa. Kakšen populizem spremljamo tukaj. Spregledali ste tudi to, za kar sem mislila najprej dati poslancu Hoiviku postopkovno, ker je prej uvodoma žalil ministra za finance, kar je seveda nedostojno in žaljivo, ampak pustimo malenkosti, tega smo že vajeni. Prav pa bi bilo, gospod predsedujoči, da poslance v takšnih primerih opominjate, kadar so očitno žaljivi. Ne vem, ali so vas mogoče tudi ob obisku Izraela, sedaj vemo, da ste ga obiskali na stroške Izraela, gospod Hoivik in ostali poslanci

upam, da to velja na splošno za vas kot tudi pripadnika stranke desnice, kjer zagovarjate vse krščanske odnose odnose in tako naprej, da boste pomislili tudi na otroke, ki jih dnevno pobijajo v Izraelu, in da boste ob amandmaju, ki ste ga vložili, v naslednjih dneh bomo o njem razpravljali, tudi zagovarjali tako na splošno

A res? A se je v letu in pol Golobove vlade povečal beg možganov? Na kolenih prosite, naj se to neha. A poznate statistike, kdaj se je začel ta beg možganov? O čem sploh mi danes tukaj razpravljamo? To ni moja tema, ampak to presega že vse meje dobrega okusa.

sicer že naslavljamo, sprejemamo zakone, opozarjamo še o pospešenem delovanju, kar je seveda pravilno v okviru nadzorne funkcije parlamenta. Vi ste se iz tega nekako norčevali in danes poslušamo tukaj isto. Kje so reforme? Kje so reforme po letu in pol Golobove vlade? Kje je davčna reforma? Kje je prenova plačnega sistema? Kje je zdravstvena reforma, ljudje? Po letu in pol Golobove Kje pa je? Kje so te reforme? Zakaj so sploh potrebne reforme, kolegi, ki tukaj grejete stolčke ene in iste stranke že 30 let? Ali se hecate? Kdo je spravil državo v stanje, v katerem smo? Zakaj razpravljamo o korupciji, ki je prežeta v vse pore te države in družbe? Zakaj je potrebna prenova sistema plač v javnem sektorju, ki je popolnoma razrušena? Vsa razmerja

Zato, da ne morejo uspešno preganjati korupcije, kaznivih dejanj in tako naprej.

ki še hvala bogu obstojijo in pišejo. Tako bom tudi omenila zadnje prispevke v Mladini gospoda Repovža in gospoda Mekine

razmišljajo s svojo glavo in naj gledajo, kaj se dogaja, da bodo uvideli, da ta vlada neverjetno veliko pokaže in da dela velike korake, ki si jih pred tem ni upal narediti nihče. Te spremembe se dogajajo. Janša je razdeljeval bone in slušalke in uvajal davčne olajšave za bogate in tudi danes poslušamo zgolj to,

zato, ker smo socialna stranka, ne pa stranka kapitala. Gremo dalje. Zdaj recimo

vi hecate? Po zaslugi Golobove vlade je namreč Slovenija med državami Evropske unije z najnižjimi cenami energentov. Trg energentov je stabilen in podjetij ta kriza ni ni prizadela. In zdaj vi pravite, veste, ljudje vidijo, kako nam je hudo in ljudje vidijo … Ne, ljudje vidijo, da nekega bistvenega povečanja, tako kot je na zahodu,

neodvisna Agencija za energijo, ki bdi nad energetskim sistemom v Sloveniji – to pa so relevantni podatki in dejstva. Ta ocenjuje, da se je Slovenija pod vlado Janeza Janše z energetsko krizo in draginjo spopadala z neciljnimi ukrepi, ki jih EU ni priporočala, Golobova vlada pa je boj proti draginji nadaljevala s ciljno usmerjenimi ukrepi. Vemo, da je naš predsednik Vlade zelo veliko prispeval tudi na ravni EU, gospa Jelka Godec se smeji, k temu, da se je zajezilo energetsko zajezilo energetsko draginjo. Z znižanjem davkov, trošarin in določitvijo najvišje dovoljene cene električne energije in zemeljskega plina so se stroški energetske oskrbe za gospodinjstva in nekatere zaščitene skupine odjemalcev pomembno znižali. Natančneje, v povprečju je vlada končne cene znižala za 20 %. Govorimo o neodvisni Agenciji za energijo, ne o tem, kaj pišejo vaši volivci. Hkrati pa se je s tem se je s tem trg dela tudi stabiliziral. Izjemno visoke cene energije na veleprodajnih trgih so neugodno vplivale na poslovanje dobaviteljev na maloprodajnih trgih, tudi v naši državi. Vlada se je na te razmere odzvala učinkovito, saj je z uvedbo nadomestne oskrbe zagotovila vsem odjemalcem, ki bi v takih razmerah ostali brez dobavitelja, samodejni prehod k drugemu dobavitelju. To smo že pozabili, kajne? Vse to smo že pozabili. Hitro, prehitro pozabljamo, ljudje dragi. Dalje, ne samo to. Če pogledamo po bližnjih državah, in to zahodnih državah, se nam pokaže, da je vlada kljub temu močnemu pretresu, ki izhaja iz kriz, ki smo jim danes priča, ukrajinska, vemo, kaj se

trga, na katerega smo vezani v Sloveniji. Mislim, če to ni uspeh, potem pa tudi ne vem. Čeprav sta uvoz in izvoz padla za več kot 10 %, je vlada z aktivno politiko dosegla, da ostaja gospodarska rast zadovoljivo visoka, in sicer s pomočmi podjetjem in prebivalstvu v času energetske krize, kar pozabljamo, z državnimi projekti in tudi javnimi razpisi. Samo lani, torej leta 2022, je gospodarstvu razdelila več kot pol milijarde evrov. Za več kot osem milijard je bilo javnih naročil. Veste, to vse stabilizira in aktivira gospodarstvo, čeprav seveda tukaj gledamo zgražanje gospodarstvenikov, ki služijo v davčnih oazah, vemo, vemo, kateri so to, sedaj pa tukaj besnijo. Vsak dan gledamo krivično, neodgovorno in populistično podžiganje javnega mnenja, gledamo predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, ki si deli na eni strani milijonske dobičke, po drugi strani pa se prisesa na državne stroške in črpa državni denar, ki bi ga mogoče lahko namenili revežem, za katere pa zaradi vaših dosedanjih politik ljudje plačujemo, se pridružujemo akcijam gospe Ogulin in podobno, vi pa skrbite za uboge reveže, gospodarstvenike in zavarovalnice za večji davek na tiste, ki imajo dobiček iz premoženja in tako naprej. Resnično, kaj pa se mi gremo?

dele, kajne, in milijoni se stekajo potem še dalje, kot smo zadnjič lahko brali, celo k nekim vašim podpornim medijem, da o drugem niti ne govorim.

ki je bil seveda neprimerljiva katastrofa. Pa vi mislite, da so ljudje neumni ali kako? In kaj ste vi naredili? No, da vidimo, preventiva SDS. Iz seznama prejemnikov sredstev za protipoplavno zaščito, ki ste ga vi pripravljali v letu 2021, so izpadle občine Črna, Mozirje, Prevalje, Mežica, Solčava, Luče, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Kamnik, Mengeš in Domžale. Se pravi, odlična preventivna politika SDS, takrat je bil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki sodnikom lomi jajca. K projektom K projektom občin niso povabili, ki so najbolj ogrožene. In kdo je sploh to dovolil? Kateri župani so dovoljevali gradnjo na poplavnih območjih? A Golobovi?

Mislim, da ni na vas, da govorite, kaj bi bilo treba storiti, ker to bi morali storiti do sedaj, pa niste. / oglašanje iz dvorane/ To boste vi potem povedali, če želite še koga drugega okriviti. Kaj pa pravi recimo, mislim, da gospod, ki ga vsi spoštujemo v naši državi, jaz vsaj upam, to je poveljnik Civilne zaščite, gospod Srečko Šestan, ki je bil priča mnogim katastrofam v preteklosti, priznava, da tako učinkovitega in hitrega odziva oblasti doslej še ni doživel. Ne pozabite, sanacija potresa v Bovcu leta 2004 še vedno ni končana, da ne boste rekli, da mi nabijamo. Tokrat pa, četudi je bila katastrofa neprimerljiva, tečejo stvari veliko hitreje. Pomoč še nikoli ni bila izplačana v tako kratkem času, razlog za to so bile hitre zakonske spremembe, pravi. Vlada je do 9. novembra izplačala za 410 milijonov evrov, v okviru interventnih ukrepov je doslej delo končano na 590 deloviščih, na 400 kilometrih vodotokov,

Tako da toliko mogoče o poplavah. Pa gremo naprej, ker je bilo dosti rečenega in jaz bom na vse to tudi odgovorila. kolegica je povedala, kako smo usklajevali večino socialnih prejemkov. Povišali smo minimalne plače, upokojenci bodo bodo prejeli 8 % višje pokojnine z naslednjim letom in tako naprej. Dobro, dotikali ste se tudi odstavljenega oziroma pardon, se opravičujem, mislim, da je odstopil, ministra za zdravje, da je moral oditi s sklonjeno v glavo in tako naprej in se obregate ob dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Minister je v veliki meri ustavil privatizacijo zdravstva. Imamo tudi na levem delu kritike, recimo gospoda Kebra, ki mu seveda to ni uspelo, saj tega ni uspelo doslej nobeni vladi. Nobeni vladi! Spet seveda moti kolege iz SDS, da se je privatnim zavarovalnicam odvzel denar in sedaj bo, citiram, kako je rekel: »bogata državna blagajna«. Točno tako, državna blagajna mora biti bogata, ne pa sesuvanje javnega zdravstva in nasploh močne države, ki lahko edina nudi potem ustrezno socialno

Jaz mislim, tako piše, citiram gospoda Mekino: »Zgodovinski uspeh koalicije pod Golobovim vodstvom je bila ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar je še eden od ukrepov, ki ga v zadnjih 20 letih posamezne vlade niso bile sposobne izpeljati. Mnogi v Sloveniji se v preteklosti zahtevali, naj se politiki končno odločijo, so za javno ali zasebno zdravstvo. Te zahteve so bile navadno izrečene z mislijo na dvoživkarstvo zdravnikov, dejansko pa glavni spodbujevalec prepletenosti javnega in zasebnega zdravstva tiči v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju,v tem davku, ki ga le še do konca leta pobirajo komercialne zdravstvene zavarovalnice in ga prelivajo v krepitev svojih zasebnih zdravstvenih mrež, v katerih nato delajo javni javni zdravniki.« To vam gre v nos. »Z njegovo ukinitvijo bo privatizirano zdravstvo izgubilo stabilen in javno subvencioniran vir financiranja. S tem, ko je vlada ukinila dopolnilno zavarovanje, se je hočeš nočeš dolgoročno odločila za sistem javnega zdravstva, ki ga bo sedaj treba okrepiti.« Ja, tukaj bo še kaj potrebno, ampak mi smo vsaj pričeli, za razliko od vas, in ustavljamo privatizacijo javnega zdravstva. Gremo dalje. Obnova.

z elastikami za milijone evrov, tovornjaki so izginjali, potem smo imeli, ker je vlada rekla, da morajo biti nujno posredniki, ko je gospod Čeferin, spomnimo se, pripeljal od največjega kitajskega trgovca ne vem koliko zaščitne opreme. Ne, ne, nismo kupili tam, nismo kupili kot Hrvatje direktno na skupnih naročilih Vlada Janeza Janše se je odločila, da bomo imeli posrednike, posredniška podjetja smo morali imeti in tako dalje. Kdo so to bili, katera podjetja, po kakšnih vezah, niti ne bom govorila.

Gospa Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ne pozabi ponoviti, da so na socialnem področju skorajda vsi primeri, s katerimi se humanitarne organizacije dnevno ukvarjajo, na nek način nadgradnja stanovanjske problematike in da je to problem vseh

vendar veste, da pač tisti, ki se s tem ukvarjajo, in to je institucija, ki izvršuje javni program, republiški stanovanjski sklad, so vse pohvale dali sedanji vladi in in izjemno pohvalili tudi državnega sekretarja na tem področju. V zadnjih dveh letih je republiški stanovanjski sklad v povprečju zgradil okrog 750 javnih stanovanj. Vemo, da se prvič namenja 25 milijonov in pol za nadaljnje gradnje gradnje in pri tem seveda nadaljujemo z reformami. Glede davkov, mislim, da smo že veliko povedali. Davke imamo nižje, kot je povprečje v EU, tako da ne zavajajte javnosti, lepo prosim. Dotaknila se bom še povprečnin, ki ste jih naslavljali tudi na začetku. Povprečnine so bile občinam zvišane lani in povprečnine so ponovno zvišane letos, plus tega, da so namenjena dodatna sredstva v 2024 in v 2025 še za posamezne občine, ki so

župan, sprejel se je zakon, ki je pač mestnim občinam odvzel in namenil več denarja. Tako da tudi to ne drži, tudi ta vaša navajanja

in politika sedaj nima vstopa, tudi naša, v ta javni zavod in vesela sem, da gledanost že raste.

bom pa preverila, katere primere iz dveh let vlade Janeza Janše je KPK naslovila, ta seznam si bom pridobila, in če je kaj spregledala, bom pa jih jaz sedaj opozorila. Mislim, da je bilo dovolj vsega za

Prosim, gospa Grgurevič, da se umirite. Kot predsedujoči imam jaz besedo in vam hočem samo pojasniti, da ne boste ves čas v nevednosti. V popotresni obnovi teče faza sanacije, do katere vi še niste prišli, in ne primerjati intervencijskih ukrepov s sanacijo. Ko bomo čez 20 let sedeli v tem parlamentu, tisti, ki bodo sedeli, bodo verjetno obravnavali sanacijski program popoplavne obnove po teh poplavah. Tako da prosim, da se včasih kaj tudi prebere, pogleda in se ne govori o hruškah in jabolkih v istem smislu. Eno je sanacija, ki bo tekla tudi v primeru poplav več let ali pa več desetletij, drugo je pa intervencija, ki je bila v potresnem primeru zaključena približno v mesecu do mesecu in pol, tako da ne mešati

zadeve v tem primeru, ker to ni bil postopkovni predlog, ker niste povedali, na kateri člen se sklicujete. Jaz kot predsedujoči pa imam pravico določene stvari povedati in nisem nič osporaval vaši razpravi, želel sem vas samo podučiti, da vnaprej ne razlagate stvari, ki ne držijo. Samo toliko. In to pravico imam po Poslovniku. Izrekam pa vam opomin, ker vedno kršite postopkovni predlog, in opozarjam vas za naprej, da ko imate razpravo, se z drugimi poslanci ne ukvarjajte. Njihovo mnenje ali pa njihove grimase niso namenjene vam, to je njihova osebna zadeva, tako da, ko imate besedo, govorite in predstavljajte svoja stališča, ne ukvarjajte se s kolegi, ki so vam v tem parlamentu enakovredni. Gremo naprej z razpravo. Mag. Borut Sajovic dobi besedo. Replike na mojo razpravo? Aja, pardon, se opravičujem. Replika, gospa Jelka Godec. Postopkovno, še enkrat? Povejte, na kateri člen poslovnika, sicer vam ne bom dal besede. Se umikate. Hvala za razumevanje. Gospa Jelka Godec, replika. Najlepša hvala. Jaz sem imela sicer kar nekaj replik, ampak na koncu sem ugotovila, da je gospa Lena Grgurevič, to rečemo pri nas, govorila kot takrat, ko zmečeš vse noter v en lonec in dobiš pohorski golaž oziroma pohorski lonec. Težko se odzivam, ampak nekaj je povedal že predsedujoči. Nekaj je intervencija, o kateri mi govorimo, drugo je pa obnova. Vi ste trenutno šele pri intervenciji, Zakona o obnovi še vedno ni, naj bi bil v četrtek, 23., na seji Vlade in potem boste lahko govorili o obnovi in primerjali obnovo zdaj in v preteklosti.

Vaša bivša kolegica, ne vem, če je zdaj še v poslanski, ampak ona je jasno povedala tisto, kar smo tudi mi takrat govorili, ko ste ukinili obvezno zdravstveno zavarovanje. Takrat sem vam tudi jaz rekla, da je ta zakon prišel zato, ker so vam padle ankete oziroma procenti na anketah in to je gospa Pašek tudi potrdila, danes pa govorite, da mi nekaj strašimo in nekaj govorimo. Ja, zato ste dali. Mene danes po tej razpravi skrbi, da bomo v Državni zbor, glede na to, da procenti Gibanja Svoboda na anketah padajo in bodo po tej razpravi še bolj padli,

Hvala lepa, predsedujoči. Debate o proračunu so vedno zanimive, tudi politične, pozabljamo pa osnovno sporočilo in dejstvo, da bi seveda vsak proračun moral biti čim bolj slovenski, ne lev, ne desen, ampak naš skupni. vsej tej čustveni želji zagovarjati taka ali pa drugačna politična sporočila pozabljamo na nekaj najbolj preprostega, in sicer, kot država ustvarimo 14 milijard, razdelimo pa 16,2 milijardi, ne letos, drugo leto nekoliko manj. To je slovenska strukturna težava že od osamosvojitve naprej. Države, ki so prezadolžene ali pa zelo zadolžene, na dolgi rok niso več samostojne. In potem pride do takih nesmislov, ko so države odvisne od velikih posojilodajalcev in potem vehementno zagovarjajo tudi take grozne stvari, kot je zločin, ki se zdaj dogaja v Gazi. Na človeške, preproste vrednote se pozablja zato, ker so očitno ekonomske, politične ali pa kakršnekoli druge povezave močnejše. Če bomo Slovenke in Slovenci videli, da so na Norveškem, Danskem, Švedskem, tudi v Švici, odkrili nekaj dobrega, kar zvišuje družbeni standard, bomo seveda hoteli to v naslednjem letu imeti že pri nas, pozabljamo pa na preprosto dejstvo, da imajo seveda te nacije zaradi takih ali drugačnih naravnih danosti ali pa boljše organiziranosti gospodarstva prihodke še enkrat večje kot mi. državna sekretarka je jasno in glasno povedala, da je seveda največji del, tudi do 90 %, proračuna že razdeljen, in sicer je namenjen pokrivanju zakonsko določenih nalog.

super, pohvalno, pozdravljamo in smo tega veseli, v pokojninsko zdravstveno blagajno še vedno ne vplačamo toliko, kot razdelimo. Pri tem pomaga državni proračun, tudi ta, in to vidim kot pohvalno, da skrbimo za vse, skrbimo tudi za najranljivejše. Velik transfer javnih sredstev gre tudi v zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem se s finančno krizo spopada po celem svetu. Storitve so vse dražje, vse več jih je, prihajajo tudi zdravila, ki rešujejo dragocena življenja, njihov strošek je pa izjemen, ampak to ni strošek, pač pa je naložba v ljudi. In zato se mi zdi prav in pošteno, da zdravstvena blagajna pomaga tistim, ki so pomoči potrebni. Se moramo pa ob vseh teh proračunskih debatah tudi vprašati, ali lahko zdravstvo organiziramo drugače, bolje, zgodbe nadgradimo, in to delamo ta trenutek. Ne bo dolgo, ko bo v parlament prišel paket več zakonov, ki bodo nadgradili konkretne stiske, izzive in težave. Treba se Treba se je dotakniti več stvari, ki so bile danes rečene v razpravi. Razprava se je začela z zakonom o registraciji delovnega časa, kot da je to eden naših največjih problemov. Zakon je namenjen zaščiti delavcev, ki jih danes težko dobimo. Vsem, tudi najboljšim, odličnim delodajalcem, je jasno, da je zadovoljen stimuliran delavec njihovo največje bogastvo. Razmišljal sem, zakaj je bilo toliko debate in enega od dveh razlogov našel tudi v nedavnih medijskih oddajah. Gospod, ki je vodil Urad za preprečevanje pranja denarja in se je, kako zelo povedno, umaknil v Srbijo in tri pikice, je imel sodelavko Petro Z., ki je bila pripadnica znane slovenske stranke. Zakaj so jo odpustili? Zato, ker se je na recepciji registrirala v imenu kar lepega števila svojih sodelavk in sodelavcev. Torej, registracije v tej državi nimamo urejene. Gremo še korak, dva nazaj. Smo pozabili zgodbo ortopedov v ljubljanskem kliničnem centru? Odprite Google, odtipkajte ortopedi, beleženje delovnega časa. Osmim ljudem je prisotnost na delovnem mestu potrjeval kar varnostnik, receptor, oni so pa delali in služili drugje, v glavnem v zasebnem sektorju. Bom tu postavil piko. Torej, za normalne je registracija delovnega časa nekaj samoumevnega, normalnega, biti pa mora čim bolj enostavna in izvedljiva. Meni osebno je žal, da so iz te registracije izvzeti nekateri poklici. Sam sem se kot župan 16 let beležil vestno, enako kot vse moje sodelavke in sodelavci. Spomnim se pa nekaterih, ki so takrat, ko smo sprejemali ta zakon, pošiljali najrazličnejša sporočila in so hoteli biti izjema. V bodoče je dobro, če izjem v zakonih ni ali pa če jih je čim manj. Danes veliko govorimo tudi o obnovi. Še vedno se zavaja javnost, da se z neposredno škodo, z intervencijo za sanacijo pozablja na razvoj. Tisti, ki oceno škode, ki je temeljila na evropski metodologiji, najbolj problematizirajo, želijo s tem sporočati ljudem na poplavljenih območjih, da bi jim zgradili enako slabe ceste, kot so jih imeli prej, da bi pri starih stavbah, ki praktično niso bile vredne nič, ali pa kmetijah in podjetjih popravljali samo za tisto vrednost, ki je bila porušena. Ne, takrat, kadar se zgodi nesreča, je velika stiska, tragedija, potem je treba interventne sanacijske in razvojne ukrepe snovati tako, da je seveda tam zadeva bistveno bolj urejena, nadgrajena in omogoča razvoj. Spomnim se tragedij in naravnih nesreč v svoji občini, kraji, ki so bili najbolj uničeni, najbolj prizadeti, najbolj ranjeni, so danes med infrastrukturno najbolje opremljenimi opremljenimi in urejenimi in to si želim tudi za škofjeloško, savinjsko, koroško, podravsko, tolminsko in še kje. Zatorej od neposredno ocenjene škode za razvoj potrebujemo bistveno več sredstev zato, da bodo poplavni nasipi tam, kjer jih ni bilo, da bo tam, kjer so bili prenizki, poplavna varnost nadgrajena, višja, da bodo ceste širše, trdnejše, močnejše in da bo seveda poskrbljeno tudi za kmetijske površine, za razvoj kmetijstva, in da bo z zamenjavo mulja poskrbljeno tudi za sanacijo zemlje, ki bo omogočala samooskrbo, vrtičkarstvo in zdrav način denarja. Pomembno zgodbo pri obnovi bodo odigrale občine. Nekateri pravijo, da smo že celo leto in pol na oblasti. Drži, povprečnino občinam smo s pogovorom in dogovorom uskladili dvakrat, tudi letos na 725 evrov. Pregovor pravi, da kdor hitro da, dvakrat da, in kar se tiče poplav, smo vsi skupaj dali in ukrepali rekordno hitro v 30-letni zgodovini naše države. Včeraj sem bil na komisiji za proračun v naši domači občini. Občina je že prejela vsa interventna sredstva, vsa so bila že porabljena in dobili smo 40-odstotno predplačilo sanacijskih sredstev, tako da se ukrepi in nadaljnje izvedbe že pripravljajo, sprejemajo, temu bodo sledili tudi občinski in državni proračuni in to je dobro. Poplave, obnova, ocena škode bi mogle biti točke, ki politiko povezujejo, ne pa delijo. Tako smo pa očitno opravili tisto prvo enotnost,

količina sredstev investicijam, gospodarstvu, razvoju. Kolone, zastoji na cestah so eden od naših problemov. Kako lepo je bilo slišati državnega sekretarja z infrastrukture, ko je seveda objasnil velika vlaganja v drugi tir, posodobitev železniškega sistema, tudi v obnovo in pa nadgradnjo ljubljanske avtobusne in železniške postaje. Tudi tu bo na tak ali pa drugačen način posredno sodelovala tudi država. Velik del proračuna se vedno nanaša na davke. Slišimo populizem, kot da davke resnično povečujemo, ampak povečujejo jih tisti z besedami. Kje pa je resnica? Da smo približno med srednje obdavčenimi državljankami in državljani Evrope in sveta, davkov bi plačevali manj, želeli bi si pa seveda norveški, danski, švicarski standard. Večkrat sem že omenil, da ko se peljem v službo v Ljubljano, me tam nekje v gozdu na desni med Brnikom in Ljubljano pozdravi velik oglas, svetovalca, prijatelja, sozapornika, nekdanjega predsednika Vlade. On me s tistim plakatom vabi v Bosno, kjer naj bi imeli slovenski podjetniki 10-odstotni davek. Očitno je to vizija in cilj trenutne opozicije, zato toliko o begu možganov. Naše podjetnike bi želeli preseliti južneje od južne slovenske meje. Jaz si tega ne želim, kajti tam, kjer imajo nizke davke, kadar se primerjamo z Bosno, s Hrvaško, imajo tudi bistveno slabši pokojninski, zdravstveni in še kakšen sistem. Si kdo od vas želi take pokojnine, kot so na Hrvaškem, Hrvaškem, kot so v Bosni? Ne. Jaz si želim, da je pokojnina zaslužena, privarčevana, ki omogoča normalno življenje. Vse je seveda rezultat tistega, kar smo v delovni dobi vplačali in zbrali. Ni in ne more pa biti socialni transfer, zato sem vesel in ponosen, da smo tudi upokojence, katerih velik del spada med ranljive skupine, naslovili z dvema dodatkoma v novembru in decembru po 1,8 %, da bo uskladitev pokojnin rekordna, v številki, ki bo večja kot 8 % in da se bomo tudi kasneje potem še pogovarjali o uskladitvi teh transferjev z inflacijo. O inflaciji veliko govorimo, veliko razpredamo. Teoretiki, ekonomisti, profesorji njene razloge jasno poznajo. Velik del se generira iz tega, kadar je potrošnja, količina sredstev, ki je na razpolago, večja od ponudbe. Kje smo mi začeli? Jaz osebno ocenjujem, da smo rubikon prestopili v času covid krize s helikopterskim razmetavanjem denarja. Od takrat se je recimo tudi nekaterim izbranim poklicem, kot so recimo v zdravstvu, v zdravstvu, zazdelo, da so plače okrog recimo 10 tisočakov nekaj samoumevnega, nekaj normalnega stanje v zdravstvu smo s kovidnimi dodatki, nekaterimi zasluženimi, nekaterimi nezasluženimi, v glavnem pa pretiranimi, bistveno poslabšali. Se še spomnite, kakšni so bili ti dodatki v nemških bolnišnicah? Pri nas petkrat, šestkrat večji. In tako, kot je bilo rečeno tudi v današnji uvodni razpravi, ljudje zmoremo vse, samo korak nazaj Odraz tega je naš proračun, ki na delu raste, raste, raste in počasi postaja neobvladljiv. Beseda, ki jo je bilo danes velikokrat slišati in ima skupno ime, r, ste rekli, kot reforme,

Ko očitate reforme trenutni poziciji, povejte, katero od reform ste izvedli v času vaših vlad. Naštejte, katero! Je bila to reforma, ne vem, obračuna z demonstranti, uporaba solzivca, javni dialog, komuniciranje, ko je bila vlada tista ali pa predsedniki in ministri, ki so v težkih, napetih trenutkih najbolj udrihali po javnosti in jo podžigali k takim in drugačnim sporočilom? Mi smo vrnili dialog. Tudi zaradi tega številne reforme potekajo počasi, nekatere tudi prepočasi, ampak kako naj kakšen od ministrov sprejme katero koli od reform, ko se mu grozi z ulico, ko se mu grozi z uporom? Zato prosim in pozivam vse tiste, ki dnevno naslavljajo različne zahteve, jih slišimo, razumemo, spoštujemo, samo za božjo voljo, naj v tej državi nekdo končno pove, kakšna je dolžnost, ki je vezana na to pravico. Kako lepo bi bilo sedeti na katerem koli od sestankov, ko pride neka pogajalska skupina – zahtevamo boljše plače, zato pa bomo rešili pet, šest odstotkov teh zadev, da bo več narejenega. Zadovoljen sem, da smo z ukrepom rešili plače mladih zdravnikov. Tam ni kaj dosti slišati. Oglašajo se posamezne skupine. Na sodno odločbo za sodnike nismo pozabili. Vemo, da so rešitve za napotene delavce v tujini ne glede na to, kje delajo, lahko boljše, ampak vse te skupine nam morajo tudi pomagati, da sodelujemo in da sprejmemo okvir, kaj zmoremo pri plačah v javnem sektorju, sprejmemo kompromisno rešitev, s katero ne bo nihče zadovoljen, potem si pa damo roko in obljubo, da seveda tega sistema ne bomo več spreminjali. En tak poskus, iz katerega bi se dalo nekaj naučiti, je bila Virantova plačna reforma, ni bila idealna, zdržala je pa kar nekaj let in bi lahko njene osnove imeli še bistveno dlje, kot smo jih imeli, če seveda z dodatki, ki jih danes ne ne zna nihče več našteti, ne bi plačnega sistema tudi deformirali. Veliko bo govora tudi o socialnih transferjih, o pomoči najranljivejšim in hudo je, ko slišiš ko tisti zaradi političnih potreb, ki so imeli še teden, 14 dni nazaj povsem drugačna stališča, zdaj iz politične nagajivosti zagovarjajo nekaj drugega. Vesel in ponosen sem, da je naši vladi, enotni koaliciji uspelo dvigniti minimalno plačo, da se je minimalna pokojnina za polno delovno dobo dvignila na 700 evrov, da se je popravil status vdovskih pokojnin. Prej smo slišali kolegico Lucijo, koliko več smo namenili davčni razbremenitvi študentov. In če bi nekdo zbral vse te stvari, kaj smo postorili za najranljivejše, bi videl, da je tej vladi še kako mar. Tipičen primer so bile pa zgodbe poplav, koga smo naslovili najprej in najbolj v tistem znesku, ki ga je omenila omenila državna sekretarka in je danes že presegel 420 milijonov evrov pomoči. 43,2 milijona smo izplačali denarnih socialnih pomoči, konkretno tistim, ki so bili prizadeti. Še dodatnih 10 prek Rdečega križa, prek Karitasa in tako naprej. V vseh teh zgodbah pa nismo pozabili na tiste,

gospodarstvo in podjetja v lanskem letu 513 milijonov, torej več kot pol milijarde od 14 ustvarjenih. Da se količina javnih naročil, ki jih izvede država in so tudi generator gospodarske rasti, ki je ta trenutek še stabilna in solidna, naj tako tudi ostane, približali ali pa presegli osem milijard evrov. Da smo namenili pomoči posebej tudi gospodarstvu za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki je bila že izplačana, je prek 32 milijonov evrov. Število tistih, ki jim izplačujemo nadomestilo zato, ker niso mogli biti v službi in je plačo prevzela država, zato da bi bilo podjetništvu, gospodarstvu lažje, je v določenih trenutkih precej preseglo 12 12 tisoč ljudi. Torej, kot država moramo biti usklajeni, enotni, deliti tisto, kar imamo. Zadovoljen sem in prav zanimiv je pogled na klopi – na moji levi ni nikogar, ki bi želel poslušati drugačna mnenja o proračunu. Tako je bilo tudi v soboto na odboru. Nekateri niso zasedli svojih sedežev, nekaterih sploh ni bilo, ker so se ukvarjali s terenskim političnim aktivizmom in populizmom, namesto, da bi odločali o proračunu, ki je najbolj sporočilen, najbolj pomemben političen in siceršnji akt v tej državi. Proračun je usklajen, razdeljuje tisto, kar lahko razdelimo. V pripravo je bilo vložene veliko energije, veliko truda. Moj glas gre v podporo. Želim si pa, da z denarjem skrbno, varčno in pametno gospodarimo, da nam bo v naslednjih letih lažje. Hvala.

Današnja seja je ena od tistih v nizu, ki pokaže, kako nekaj tistih nažigačev zapelje razpravo v popolnoma neustrezno smer. začetku je državna sekretarka zelo dobro predstavila izhodišča proračunov, večino stvari tudi predstavila na en dostojen način, tudi za kolegico Moniko mislim, da je razpravljala iz oči finančnika, zadeve argumentirano predstavila, nakar je sledila kanonada poslanca Hoivika. Očitno je on v nekem statusu bojne pripravljenosti za nažiganje te vlade in naše poslanske skupine in vseh ostalih, ker se tako obnaša, v zadnjem obdobju, vsake toliko, pač tudi na seji o korupciji je bilo podobno. Ampak ne bom zdaj odgovarjal na tiste stvari, za katere tudi še nisem imel pravice do replike. Veseli me, da so javne finance bolj transparentno urejene, da smo tudi na spletu prikazali porabo javnih financ, tako proračuna kot sredstev, razdeljenih za potrebe popoplavne obnove. Tudi zbranih donacij na posebnem računu države se je nabralo prek 2,2 milijona evrov. Seveda to, da je 90 % odhodkov že determiniranih iz proračuna na podlagi zakonodaje, na podlagi razvrščanja teh sredstev tudi za projekte, ki so nametani v NRP iz preteklih obdobij,

projektov, za marsikaterega od njih si upam oceniti, da niso nujni, da niso prioriteta in da so določeni neke nadstandardne stvari, kjer najbrž tudi ponikne zaradi korupcije veliko denarja. Projekti brez kritične presoje torej niso prava stvar. Za sanacijo škode je bilo omenjeno 1,6 milijarde v dveh letih. Mi smo že 420 milijonov sredstev nakazali za te namene. Velikokrat poslušamo tu tudi kritike zaradi povprečnine, ki je sedaj spet rekordno visoka, 725 evrov. Jaz mislim da skupaj z vsemi stroški za uravnotežen razvoj in podobno so lahko tudi občine zadovoljne, da bodo svoje stvari lahko urejale normalno. Za raziskave, razvoj in inovacije je bilo omenjeno, koliko milijonov se namenja. To je prava smer. Napovedi o rasti BDP, tudi inflacije, niso tako zaskrbljujoče, kot se želi v javnosti velikokrat predstaviti. Smo v nekih normalnih okvirih. Težava pri proračunih je pa vedno to – jemanje, dajanje, pogovarjamo se o tem, morali bi se pa v bistvu pogovarjati o dodeljevanju, razporejanju sredstev.

urejanje in integracijo vprašanj migrantov, Furs, ne vem, zakaj bi Fursu jemali, ker itak imamo težav z nadzorom porabe in učinkovitim trošenjem javnih financ, potem pa še kulturi, civilni družbi in podobno. O naši infrastrukturi bi se bilo treba tudi vprašati, kaj od tega, ker je treba potem veliko sredstev namenjati za vzdrževanje in upravljanje, kaj od tega, v kakšnem standardu potrebujemo in si lahko privoščimo in smo pripravljeni to financirati. Ja, pokrijemo se lahko s tako odejo, koliko dolgo imamo, kot jo pridelamo. In recimo, veliko grem tudi po svetu in vidim marsikje ceste, o katerih se veliko pogovarjamo, pa bi lahko rekel, da so naše skoraj najslabše ceste nekje v Španiji, na Irskem, Islandiji čisto normalne ceste, na katerih je manj nesreč, manj nesreč s smrtnim izidom, nimajo ograj, nimajo velikih jerseyjev po sredini ceste, niti bankin nimajo, pa zadeve normalno funkcionirajo. Ne govorim, da moramo iti v to smer, ampak mi se pogovarjamo, da mora vsaka cesta v Sloveniji izgledati ko, ta miza, ravna, brez pikice in bi vprašal tistega, ki ima privatno tako cesto, ali bi svojo cesto tudi preplastil, obnovil?

nas kritizirajo, kako smo proti gospodarstvu. Ja, res, mi smo mazohisti, mi namerno, mi smo sadisti do gospodarstva, mi si namerno sami povzročamo kritike tam zunaj. Pa dajte, bodite lepo korektni, sem že zadnjič tu predsedniku Državnega sveta repliciral v sklopu predstavitve stališč. Govoriti, da nič nismo naredili za gospodarstvo, 120 milijonov je bilo namenjenih za zmanjševanje posledic draginje, 65 milijonov je v proračunu namenjenih za popoplavno obnovo, za gospodarstvo 90 milijonov, za kmetijstvo 1,1 milijarda sredstev za popoplavno obnovo. Imeli smo zakon, s katerim smo hitro nakazali tudi sredstva za stroške s sanacijo nujnih ukrepov v teh razmerah. Ja, veliko pozabljamo in hitro pozabljamo, nimamo samo poplav, imeli smo plazove, imeli smo tudi požar že dobro leto nazaj, smo že verjetno malo pozabili, ujme s točo, orkanski veter, žledolom pred leti, narava nas opominja, mi pa še vedno tiščimo glavo v pesek in delamo vse sorte drugih stvari. Potem imamo še vojne, ki vplivajo na to, mednarodne razmere, špekulacije. In zdaj pridemo do te fame o gospodarstvu. Gospodarstvo so tudi delavci, pa bi bilo prav, da to večkrat ponovimo, da bo ljudem jasno. Če urejamo status delavcev, pravice delavcev in plače delavcev, s tem tudi urejamo gospodarstvo na nek način. Očitno pač trg ni tisti, ki se je sposoben samoregulirati in biti pri tem še človeški, odgovoren do ljudi in do okolja, zato pa imamo države, ki potem regulirajo te stvari in pač sprejemajo Če je kdaj kakšna zakonodaja, ki v praksi ne funkcionira tako, kot bi morala, ker je pač zakonodaja generalna, pa smo seveda najbrž toliko razumni, da bomo po nekem obdobju, če je treba, tudi tako zakonodajo kdaj priredili, na vrat na nos sprejemati in ukinjati, pa ni smiselno, pa vemo, o katerem zakonu in pobudi govorim. Javni sektor. Toliko ljudi pod minimalno plačo. Te zadeve smo naslovili, hkrati se pa moramo vprašati zakaj imamo tako podhranjenost na določenih kadrih, kjer imamo največje težave, pa je to na področju socialnega in zdravstvenega varstva, skrbstva za starejše, kjertežave šele prihajajo. Poslušati pridige o odgovornem in skrbnem načrtovanju proračuna s strani tistih, ki tega sami niso na tak način urejali, je pa skregano z logiko. Hkrati cel kup odpustkov, vedno znova se pogovarjamo o odpustkih, pa ne tistih cerkvenih, ampak o teh normirancih, ki so pri nas zelo konkurenčno urejeni v primerjavi z drugimi, čeprav smo to mejo dvignili. Potem utajevalci davkov, namišljeni stečaji in osebni stečaji. Tu nas čakajo izzivi, zamejiti odtok javnih financ in seveda dogovoriti standard, ki smo si ga pripravljeni iz tega naslova financirati in moramo vedeti, da to, kar prispevamo poleg davkov, prispevke za socialno in zdravstveno varstvo, nam daje visok standard teh

storitve, ko jih bodo potrebovali. Verjetno naša država. Tako da so taki pozivi totalno mimo, kot tudi pozivi, ki so bili pred leti zelo, da naj ljudje ne varčujejo za pokojnino, ker je itak ne bodo dobili. Takih nesmislov imamo velikokrat tu polno zaradi neke populistične retorike v politiki. Teh populizmov in politikantske negativnosti je preveč. In ker tako radi omenjate, sedaj ko je teden otroka, včeraj sem prebral, ena tretjina mladih nikoli ne občuti dobrega dneva. Nikoli ne občuti dobrega dneva ena tretjina mladih! Dajte se zamisliti. Tudi refleksija takih debat tu notri prispeva k temu. Stanje duha v družbi je negativno, veliko bolj negativno kot je bilo v bivšem sistemu, ko je bilo mogoče manj materialnih dobrin, pa so ljudje bolj veselo in drugače živeli. Potrebujemo neko upanje, pozitivno spodbujanje in jaz mislim, da tudi naravnanost tega proračuna v razvojno smer je pravilna. Sam bom seveda ta proračun podprl. Amandmajev pa ne morem, ker sem že omenil, da je vedno ena ista fama, pa še sploh jemanje Fursu, ne vem, kje ste to našli. Tako da

sekretarji! Proračun je verjetno najpomembnejši dokument, ki ga sprejema vsako gospodinjstvo, vsaka lokalna skupnost in nenazadnje tudi vsaka država. Taka dilema, taka debata pa na plano naplavi marsikaj in naplavila je tudi poslance iz teatra absurda, očitajo, da nimamo vizije, da nimamo strateškega razmišljanja, da nismo razvojno naravnani in nenazadnje si je eden od poslancev dovolil celo komentirati projektiranje zasebnih blokov v Ljubljani. Zdaj že pozno, ampak sam, če bi vedel to prej, bi morda celo vložil amandma za izdatnejše varovanje nekaterih poslancev, da jih slučajno ne ugrabijo, glede na to, kako sposobni so. In na tej strani je en kup nesposobnih, naivnih ljudi. Mislim, da je skrajno neprimerno te ljudi, na katere sem sam izredno ponosen in ki se dnevno trudijo v soglasju z vladno stranjo, označevati za nestratege, nevizionarje, nesposobneže. Veliko je bilo govora o gospodarstvu. Sam imam čast in hvaležno nalogo, da lahko povem, da bi se naj v kratkem, verjetno v roku tedna dni, začela največja tuja investicija v Sloveniji v zgodovini te države. Gre za 400 milijonsko investicijo Leka v Lendavi, h kateri bo izdatno izdatno prispevala tudi Republika Slovenija, torej gospod dr. Robert Golob, kateremu se tudi osebno zahvaljujem, je napovedal predvideno sofinanciranje te naložbe v višini 50 milijonov evrov. Veliko je bilo govora o sami decentralizaciji in Gibanje Svoboda ima v svojem programu navedeno, da se bomo zavzemali za enakopravnejše gospodarsko okolje. Jaz mislim, da tudi ta naložba kaže pozitiven odnos, ne le do gospodarstva, temveč tudi do periferije, do podeželja, do tistega podeželja, ki ga nekateri tako zelo radi zlorabljajo za nabiranje svojih političnih točk. Jaz sem od Ljubljane oddaljen 204 kilometre in sem ob kolegu Darku verjetno tisti poslanec, ki živi najdlje od centra Ljubljane in absolutno vam ne dajem pravice, da ekskluzivno da ekskluzivno domnevate podeželje kot nekaj, kar se ne strinja z aktualno vlado, ker to absolutno ni res in to vam lahko kot nekdo, ki prihaja iz verjetno enega najbolj oddaljenih krajev od Ljubljane v Sloveniji, tudi povem. povem. Kar se tiče samega proračuna mislim, da je evidentno, da spodbuja razvoj celotne države, da na nek način naslavlja tiste tematike, ki so pomembne. Prav tako je bilo izpostavljeno, da še dobro, da so se na nek način zgodile poplave, ker drugače vladajoča koalicija tako ali tako ne bi vedela, kaj je s sabo, kar mislim, da je še eno zavržno razmišljanje, ki nima nobenega mesta znotraj tega Državnega zbora. Je pa absolutno to, da so te poplave prinesle eno streznitev, eno realnost, s katero se moramo vsi soočiti, to je, da očitno, kot je povedal že vodja poslanske skupine gospod Sajovic, porabljamo več, kot ustvarimo. Prej ali slej bi moral nekdo zagristi v to kislo jabolko. Mi ne bežimo od te odgovornosti, ni nas strah te odgovornosti in smo pripravljeni, da se soočimo s to odgovornostjo, ker najlažje je, in tukaj je očitno prejšnja vlada imela to priložnost, na polno zablokirati proračun, ker so že tako ali tako vedeli, da več ne bodo vladali. Mi vemo, da se bomo potrudili, da bomo dali vse od sebe, da bo Slovenija in Slovenci živeli bolje v tem mandatu, in se trudili za to, da bo zaupanje državljanov veljalo tudi v naslednjem mandatu. Tako da sam absolutno podpiram ta predlog proračuna. Mislim, da je kar nekaj zelo dobrih rešitev, ki naslavljajo ključne probleme. Mogoče še kakšna beseda o samih amandmajih. Ukvarjamo se tudi s financiranjem Državnega sveta. Jaz mislim, da v okoliščinah, ko smo vsi na nek način prikrajšani, je prav, da vsak od nas nekaj prispeva in ne izkorišča države, ki je naša skupna. Hvala za besedo, predsedujoča.

Poskušal se bom dotakniti treh stvari znotraj te današnje debate, ki je vezana na proračun, in sicer eno je to, da moramo to delitev ustvarjenega opraviti na primeren način in imamo s tem težavo, ker ustvarjamo manj, kot pa porabljamo. Druga zadeva, ki sem jo prej poslušal in smo je bili, bom rekel, s strani nekaj mojih kolegov na levi strani, drugače z desne strani, deležni kot očitek, da proračun ni razvojno naravnan. Kaj to pomeni, kaj kdo misli z razvojno naravnanim proračunom, pa seveda nisem slišal ali pa sem bil mogoče nepozoren, pa je bilo med vrsticami povedano, pa je težje razumeti. Mislim pa, da je prav, da tukaj govorimo relativno jasno. Tretja zadeva je pa seveda ta stalna neupravičena neupravičena ali pa potenciranje tega kako Gibanje Svoboda in zdajšnja koalicija poskuša vse narediti, da bo omejila gospodarstvo, pa imamo za leto 2022 nekaj podatkov, ki jih bo tudi smiselno slišati.

stroškov, ki so se pojavili v letu 2023 in bodo še, mislim, da v 2024 in 2025 in so v tem predlogu rebalansa in proračuna za 2025 upoštevani, bi pri teh 3,4 milijarde za obe leti načrtovanega primanjkljaja, imeli smo približno 1,4 milijarde primanjkljaja, kar predstavlja 1 % bruto družbenega proizvoda ali približno 800 milijonov evrov na leto primanjkljaja. Potem sem šel pa gledati, kje bi lahko bili viri, glede na to, da vsi govorimo, kako je treba poskrbeti, da vsi vse, kar rabijo, dobijo, nobenemu pa ne moremo nič vzeti oziroma se sploh ne bi dalo. In jaz bom rekel, da nekako sem prišel do zaključka in popolnoma utemeljeno, če ti niti gospodarstvu, kapitalu kapitalu in ostalim ne želiš vzeti ničesar, potem verjetno bo skočil na davek na dodano vrednost, ki ga plačuje dva milijona ljudi. ne boste verjeli, da imamo mi tam nekje na sredini to davčno obremenitev. Recimo Madžarska, ki je vsem za zgled ima recimo 20 % višjo stopnjo DDV, kot ga imamo mi v Sloveniji, ima 27-odstotno stopnjo DDV. Imajo seveda tudi

toliko povišana stopnja DDV bi nam zaprla še tisti 1 %, ki nam manjka, samo mislim, da ne bi ravno želi nekega odobravanja in zato najbrž tudi nihče tega ne reče z druge strani, kako se tega lotiti. Kar se tiče razvojnega dela oziroma razvojno naravnanega tega proračuna. Jaz bom naštel, ker je nekdo pozival, naštejte pet stvari, ki kažejo na razvojno naravnanost tega proračuna, jih bom poskušal našteti vsaj kakšno več. Prva stvar so investicije. Pa da ne bomo, bom rekel, na pamet govorili, mi v letu 2024 za investicije namenjamo 1,2 milijardi, v letu 2025 s tem proračunom pa 1,4 milijarde. Eno tretjino tega gre v infrastrukturo. Infrastruktura pomeni to, kar v resnici pospešuje razvijanje en kup enih stvari – od gospodarstva, ki bo imel lažji dostop do virov ali pa lažje prodajal, pa do marsičesa, kar bi še lahko naštevali. Teh projektov je 907 na področju infrastrukture. Za raziskave in razvoj namenjamo v letu 2024 540 milijonov, v 2025 pa 680 milijonov, in sicer gre ta denar med 241 projektov. Če mi kdo reče, da raziskave in razvoj ne pomenijo razvojnega pogleda z nivoja proračuna ali pa proračunske porabe, potem bom z njim seveda zelo težko še argumentirano debatiral.

namenjamo 588 milijonov subvencij, in sicer polovico jih gre za razvoj podeželja. Poimenovano je za razvoj podeželja, kjer se odvija nekih 336 različnih projektov, polovico tega gre pa za za zasebna podjetja, za zasebnike, in pa za javna podjetja, zato da bodo pač izboljševala svojo sposobnost tekmovati s konkurenti na trgu in tudi s konkurenti na trgu v tujini. Potem smo znotraj teh sredstev, ki jih bomo namenili odpravi posledic poplav, šli odpravljat škode, ampak smo šli delat projekte oziroma bomo delali stvari, ki bodo pomenile večjo odpornost v prihodnje, kar je za mene tudi razvojno naravnan ali pa vložen del proračuna znotraj tega. Ravno tako je za mene socialna varnost, dolgotrajna oskrba stvar, ki je stvar razvoja. Mi ne bomo puščali ljudi, da bodo slabše v starih ali pa v zadnjem obdobju življenja živeli, ampak jim bomo poskušali s tem, kar smo pač načrtovali za prihodnje, za dolgotrajno oskrbo, tonjihovo bivanje na tej zemlji, kolikor časa je komurkoli od njih in nam nenazadnje namenjeno, olajšati, kar je za mene razvojno. Oni ne bodo breme, ne vem, veste, jaz si nikoli nisem želel, da bi videl situacije, ki jih lahko vidiš sicer tudi zaradi tega verjetno v državah južneje od nas, ko ljudje v resnici živijo pod pod polivinilom, ne pod šotorskimi krili, na ulici, v največjih mestih, skupaj z najbogatejšimi ljudmi. Naša družba, v kateri pač jaz želim živeti, pač ne more si tega niti dovoliti niti si nihče od tistih, ki bi bili lahko v taki situaciji, da bodo kdaj živeli na tak način in umirali od mraza. Potem imamo zdravstvo. Nič nismo naredili za zdravstvo. Včeraj smo poslušali ministrico za zdravje tukaj pri odgovorih na na vprašanja poslancev, celo z opozicijske strani mislim, da je bilo postavljeno vprašanje, kaj je pa z našim satelitskim urgentnim centrom. Ministrica je povedala, sprejeto je na podlagi strokovnih podlag, mislim, da 15 ali 16 satelitskih lokacij za ureditev satelitskih urgentnih centrov, kar je za mene razvoj. Nam ne bo več treba izgubljati časa in čakati v bolnišnici na urgentnem centru za stvari, ki jih lahko opravimo znotraj teh satelitskih urgentnih centrov. Sprejeli smo Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo obnovljivih virov energije v prostor.

v zasebnem delu kot znotraj podjetij ali pa tega javnega dela začnejo izvajati tudi te naprave za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije.

več tekočih transferjev, kar pomeni, da mi v resnici tudi na tem področju omogočamo, da je ta regionalni razvoj tak, da ne diskriminira nekih posameznih območij. Če se zdaj vrnem na to, kaj bi želela prejšnja oblast, hvala bogu, da smo pravočasno ukrepali z dohodnino, se zna zgoditi točno ta znesek, ki sem ga zdaj omenil, toliko bi bil prikrajšan vsako leto proračun, za 121 milijonov evrov, če bi sprejeli tisto predlagano višino znižanja dohodnine. Mi bi dohodnino znižali, ki jo uporabljamo za to, da razvijamo državo, hkrati pa bi seveda morali od nekje, to se pravi skozi zadolževanje, ki nas bo vedno več stalo, pripeljati sredstva v proračun, zato da bi zadovoljili potrebe, ki jih imajo ljudje. Če grem zdaj na to zategovanje pasu gospodarstvu, kot sem prej slišal. Jaz sicer mislim, da si pas zateguje vsak sam in gre kvečjemu, če bi se o tem pogovarjali, verjetno za zategovanje pasu pri sebi, vendar mislim, da sem, če sem prav razumel, iz tega konteksta razbral, da gospodarstvo pač nima teh pogojev, kako naj dela. Leta 2022 je bilo

Kdo bi ustanavljal družbe ali pa razvijal gospodarstvo, prej jih je bilo 70 tisoč, če bi bilo to okolje, v katerem pač posluje, res tako slabo? Število zaposlenih v teh družbah se je povečalo za 4 % in je bilo več kot 550 tisoč. Potem se je povprečna plača na zaposlenega dvignila za 7 %. Prihodki, ki so jih te družbe ustvarile, so znašali 146 milijard, skoraj 147 milijard evrov, od tega je bilo prihodkov na tujem trgu 65 milijard evrov. Če gledamo neto dodano vrednost, ki jo je ustvarilo gospodarstvo, je znašala 29 milijard 874 milijonov in na zaposlenega, kar smo se prej spraševali, koliko je znašala dodana vrednost, je znašala 55 tisoč 688 evrov. Neto čisti dobiček, ki so ga te družbe ustvarile, je bil približno 6,1 milijardo evra,

razvojem in inovacijami, v zvezi z investiranjem v ostale stvari in od 4 milijard so plačevali 19 % davka. Država je pobrala dobrih, ne vem, recimo 800 milijonov. Da se dotaknem še te nerazvitosti. Jaz sem vesel, da je prej državna sekretarka rekla, da imamo na spletni strani, kar lahko vidite vsi, zato, da boste imeli pol manj težav, kadar boste govorili o tem, kako nič ne delamo v Sloveniji, kako ni nikjer nobenih projektov. Po posameznih statističnih regijah je podatek o tem, koliko evrov in koliko investicij na prebivalca v tem trenutku teče in koliko projektov se izvaja. Najvišje vrednosti investicij na prebivalca so v Obalno-kraški regiji, Posavski, Jugovzhodni regiji in Koroški regiji in pridejo tam od 12 do 20 tisoč evrov na prebivalca,

Vseh teh projektov, ki zdaj tečejo, je tri tisoč. To se pravi, da mora nekdo v teh projektih ustvarjati nekaj in verjamem, jaz verjamem, da ne ustvarja slabših stvari, ampak ustvarja boljše stvari. Zato sem prepričan, da tudi v teh dveh proračunih, ko bomo gledali realizacijo ali pa kako se stvari odvijajo čez dve leti, kako so se odvile v letu 2024 2024 in 2025, lahko s ponosom rekli, da smo sprejeli proračun, ki je bil tudi razvojno naravnan, ki je zagotovil to, da bomo v tem trdem okolju, okolju, v katerega smo pač vpeti kot del sveta, ohranili to sposobnost, ki jo imamo in prepričan sem, da lahko z znanjem in nenazadnje tudi s to zagnanostjo, ki jo imamo državljani Slovenije, lahko te stvari naredimo tudi take, da se bomo lahko hvalili, kako smo izboljšali življenje in okolje, v katerem živimo.

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Glede na to, da sem jaz prej navajal podatke glede neto dodane vrednosti in ste mi tudi kolega Props odgovorili, ste seveda navajali podatke z Ajpesa za leto 2022. Veseli me, da ste spoznali dobre zakonske predloge in dobre proračune, ki jih je sprejemala še prejšnja vlada in to je rezultat tega dela. Vi ste mandat nastopili s 1. junijem. Glede Glede na to, da ste prve davčne zategovalne pasove začeli sprejemati v jeseni, na primer, kot sem že prej omenil, s črtanjem Zakona o dohodnini, ki je potem začel veljati s 1. 1. 2023, vsaj v tem delu splošne olajšave, se tudi jaz pravzaprav veselim, lahko pa rečem da me je strah,kakšni

bodo najbrž, če bo do njih prišlo, redne volitve in bomo prebirali te statistične podatke. V razpravi sem tudi jaz zaznal, jaz zaznal, da me niste čisto dobro razumeli. Jaz nisem rekel, da zdaj odhajajo mladi v tujino, v tem trenutku, ampak s temi proračuni in z davčno politiko, ki se jo gre Vlada, dajete signal, pojdite na Hrvaško, pojdite v Avstrijo, pojdite v države z nižjo davčno obremenitvijo. Saj je lepo, da sprejmemo davčno olajšavo tisoč 300 evrov za mladega do 29. leta, leta, ampak vsak, ki študira ekonomijo, bo preračunal, da bo na Hrvaškem imel večji dobiček ali pa da bo bolj nagrajen za opravljeno delo. Na to sem opozarjal. Lepe besede se lepo slišijo, ampak vsaj kar se tiče zakonov, ki pa so nekako tudi podlaga za izvajanje proračuna oziroma bi moralo biti kompatibilno, je pa danes slišati s strani vladajoče koalicije, kako je vse razvojno, vse naravnano, potem pa, če bo imel besedo gospod kolega Kordiš iz Levice, bomo pa videli, kako je vse naravnano, bo najbrž malo pokritiziral socialo, nabijal bo čez vojsko in tako naprej. To so sicer moje domneve, bomo videli, če se bo kolega Kordiš sploh prijavil k besedi, ampak sumim, da se bo. sumim, da se bo. O tem govorim, samo toliko. Hvala, da ste mi dali vir, torej skoraj 30 milijard evrov neto čistega dobička in skoraj 55 tisoč 700 evrov neto dodane vrednosti na zaposlenega, kar so odlični podatki in jaz upam,

Hvala lepa za besedo. Kakšna številna vprašanja v bistvu niti niso bila postavljena, ampak sem se vseeno odločila, da se odzovem. Hvala kolegom oziroma hvala poslancem, ki so na kar nekaj vprašanj ali pa na nekaj navrženih stvari že odgovorili. Glede dodane vrednosti sem si tudi jaz pogledala, dodana vrednost, razvojna naravnanost proračuna, ko ste spraševali po konkretnih projektih, nekaj je povedal tudi moj kolega Rajh, tako da, če želite, lahko še z moje strani. Sofinanciranje preobrazbe slovenske avtoindustrije. Poznate projekt GREMO. To je proizvodnja ključnih komponent v Sloveniji, spodbujanje proizvodnje končnih produktov, potem je bilo tudi že omenjeno sofinanciranje investicij v biotehnologijo, kjer imamo vrhunsko znanje in kompetence, torej za subvencioniranje razvoja teh vsebin. Potem koriščenje, nikoli ne smemo pozabiti tudi na Sklad za okrevanje in odpornost. Že v uvodu sem povedala, da je zdaj za zadnji dve leti in pol praktično tam ostalo 2 milijardi 400 denarja tudi za te namene v gospodarstvu, v znanosti, v visokem šolstvu, za razvoj tudi na področju zdravstva, se pravi tudi iz tega naslova, za preobrazbo gospodarstva, in tudi smer, ki se bo v teh industrijah orala, je digitalizacija, avtomatizacija, zelena preobrazba, varčevanje z energijo, vse to rezultira v višji dodani vrednosti, če puščam ob strani dejansko subvencioniranje visokih cen elektrike. Samo v letošnjem letu je šlo samo preko Ministrstva za gospodarstvo že 267 milijonov za ta namen. Posebej smo dobili pa še tudi v bistvu mali odjemalci. Še drugo področje razvoja oziroma razvojne naravnanosti, višanje dodane vrednosti, je povezava gospodarstva, se pravi, usklajevanje interesov, potreb, področij, na eni strani gospodarstva, na drugi strani znanosti. To so razpisi strateških razvojnih, inovacijskih partnerstev, potem izmenjava in zagotavljanje ustreznih kadrov, to so razpisi mladi raziskovalci iz gospodarstva in pa raziskovalci na začetku kariere. Kolegi z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so poudarili tudi novo raziskovalno infrastrukturo, recimo Nacionalni inštitut za biologijo, CERN in tako naprej, poudarili so pa tudi povečano financiranje aplikativnih projektov prek Načrta za okrevanje in odpornost, predvsem spet na področju zelenega in digitalnega in da se ne pozabi, tudi prek odprte znanosti, ki že omogoča lažji dostop do znanstvenih rezultatov. Kot rečeno, so pa vsi projekti, ki se financirajo iz obstoječega proračuna, navedeni in jih lahko vidi vsak državljan na spletni strani, v bistvu jih je prek štiri tisoč, eni so pač tudi na tistem prikazu regijskih, eni so po posameznih občinah, tako da jih je v bistvu prek štiri tisoč.

zgolj umik oziroma črtanje 65. člena, da se vrednost plačnih razredov, plačne lestvice v javnem sektorju v letu 2024 ne uskladijo, se pravi črtanje tega člena, da se ne uskladi, ne prinaša avtomatske uskladitve. V sistemu plač v javnem sektorju ni uzakonjena neka avtomatska indeksacija z inflacijo, tako da v bistvu s tega vidika, da vam zdaj povem, koliko je teh avtomatskih finančnih učinkov, jih ni. Odvisno, do kakšnega dogovora bo prišlo, če bo prišlo. Potem je 70-odstotno usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki bi pomenilo približno 44 milijonov finančnih učinkov, to so tako transferji, ki jih opravlja ministrstvo za delo, kot tisti, ki gredo preko pokojninske blagajne, tam jih je največ. Glede občin in amandmajev o povišanju povprečnin, pa vseeno moram povedati, da ko pripravljamo proračune, jih seveda pripravljamo ob predpostavkah in ko smo pripravljali proračuna 2024, nismo izhajali iz 700 evrov, nam je bilo jasno, da bo pač dogovor dosežen na neki višji ravni, tako da konkretno iz tega dogovora z občinami zdaj ocenjujemo, da je približno 20 milijonov finančnih učinkov, je pa, kot seveda veste, za državo je tako, da se višji odhodki potem v bistvu vedno prek potrošnje, prek davkov poznajo tudi na prihodkovni strani, zato je z upoštevanjem obeh plati, prihodkovne in odhodkovne, potem neto učinek nižji. Omenjena je bila ZZZS kot nenasitna blagajna in da ni nič jasno, kaj se bo zdaj z njo dogajalo. Ministrstvo za zdravje je pripravilo zakon, kjer je natančno določen postopek pobiranja tega obveznega zdravstvenega prispevka. Drugače je pa v zvezi s to zdravstveno blagajno treba poudariti, da je pred korono, bomo rekli, živela eno svoje življenje, da je imela, v finančnem jeziku bi lahko rekli, svoje fiskalno pravilo, kolikor je zbrala prispevkov, toliko je potem bilo opravljenih storitev, toliko je lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenil pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev in se je pač zdravstvena blagajna gibala nekje v teh gabaritih. Seveda se je med korono to vse podrlo. Med korono je državni proračun zagotavljal vse z epidemijo povezane odhodke, to je že v sistemskem zakonu tako določeno, je pa tudi dejstvo, seveda, da je bilo treba od vključno leta 2021 zaradi dejstva, ker so v zdravstveni blagajni prihodki rasli bistveno počasneje, kot so rasli odhodki, da je bilo treba uravnotežiti zdravstveno blagajno tudi s transferjem iz državnega proračuna. Če smo zelo natančni ali pa odvisno od tega, koliko nazaj gremo, so se sredstva za ljudi, ki prejemajo socialno pomoč, za zapornike in za opravljanje prakse, pripravništva, so se že prej zagotavljale iz državnega proračuna, ampak če gremo zdaj mimo tega, prek tega, ker to je pač že bilo prej, je bilo treba torej od leta 2021 naprejzagotavljati uravnoteženost z dodatnim transferjem. V letu 2021 je bilo recimo tega 180 milijonov, lani je bilo tega 230 milijonov, letos že prek 300 milijonov drugo leto je dejstvo, ocenjujemo, da bo potrebno do 420 milijonov zaradi dodatnih 140 milijonov iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Seveda je tudi to eden od razlogov, da potrebujemo zdravstveno reformo. Naslednja tema, ki je bila eksplicitno poudarjena oziroma vprašanje, ki kaj se dogaja z reformami, ali reforme bodo ali ne bodo. Reforme seveda bodo, že prejšnja vlada je v Načrt za okrevanje in odpornost napisala, katere reforme bo ta država izvedla, in v Bruslju so povedali, da to niso reforme neke vlade, ampak so reforme neke države, zato bodo te reforme vsekakor izvedene. V Načrtu za okrevanje in odpornost so zdravstvena, pokojninska, dolgotrajna oskrba in plačna reforma. Je pa, če se zdaj pogovarjamo o proračunih za leti in to zelo dobro veste, da lahko v proračune vključujemo samo tiste vsebine, ki imajo pravno podlago, se pravi mora biti neka reforma, neka sprememba, nek zakon najprej potrjen v Državnem zboru in potem ga pač lahko damo v proračunske številke. Rekli ste, gospod Hoivik, da smo zavajali pri dohodnini. Pri dohodnini seveda nismo zavajali. Pri dohodnini je bil opravljen statičen preračun, kaj se zgodi z dohodnino ob enih predpostavkah, ob drugih predpostavkah, z eno davčno olajšavo, z drugo davčno olajšavo, s tako stopnjo in pač izračuni so pokazali, kar so pokazali. Vi pa ste ob tem prezrli dejstvo, da se dohodnine zbere bistveno več, kot je imamo v državnem proračunu, da se dohodnina seveda deli med občine in državni proračun, da se občinam nameni

in da se seveda potem to pozna tudi pri višini dohodnine, ki pride v državni proračun. Omenjena je bila tudi študentska prehrana, pa samo za ilustracijo. Decembra 2022, se pravi pred slabim letom, je bila subvencija študentskega bona 2,82 evra, danes znaša 3,86 evra, to je 37 % več, drugo leto se bo uskladila v skladu s pravno podlago, ki jo boste jutri sprejeli, se pravi tako, kot se usklajujejo drugi transferji. Za konec sem si v bistvu prihranila še odziv na Fiskalni svet. Fiskalni svet je neodvisen organ, ki seveda nastavlja ogledalo vsaki vladi. Za to je bil tudi ustanovljen. Poslanka je rekla, da je to najslabša ocena, ki jo je kadarkoli dobil kakšen proračun, pa sem poiskala na spletni strani oceno Fiskalnega sveta, ki jo je dal konec leta 2021. Razpravljali ste namreč tudi o praksi, kakšen proračun je pripravila ta vlada, da bo treba takoj tudi rebalans in da ga nismo resno delali. Jaz sem vam že v uvodni predstavitvi pojasnila, v kakšnih pogojih oziroma v kakšnih okoliščinah in v katerem časovnem trenutku smo pripravljali državni proračun. Takrat smo imeli dve opciji. Lahko bi pač pustili tako, kot je, in prišli v Državni zbor brez teh poplavnih ukrepov in potem bi nas verjetno poslali ven, ampak potem smo se odločili za drugi načrt, in smo pripravili rezervo že za popoplavne ukrepe. To popoplavno rezervo bomo trošili glede na pripravljenost projektov, glede na razpoložljivost gradbene mehanizacije, spremljali bomo izvrševanje in bomo seveda rebalans pripravilipo potrebi. zdaj nazaj na Fiskalni svet. Kaj vam je napisal? Konec leta 2021 je namreč prejšnja vlada res uvedla en tak inovativen način sprejemanja proračunskih dokumentov. V parlament je prinesla odlok, prinesla je fiskalni okvir in rekla: »Dvignite nam zgornjo mejo porabe.« In potem, ko so poslanci in Fiskalni svet čakali, kje je pa rebalans proračuna, da se bo videlo, za kaj se bodo ta sredstva porabljala, pa tega ni bilo. In ko je Fiskalni svet ocenjeval ta okvir, je recimo zapisal: »Predlog spremenjenega okvira omogoča dodatno spodbujevalno naravnano fiskalno politiko ob tem, da so gospodarske razmere boljše od pričakovanih ob pripravi trenutno veljavnega okvira.« Po mnenju Fiskalnega sveta pomeni predlog nadaljevanje neustreznega načrtovanja v razmerah, ko so odobrene izjemne okoliščine. Fiskalni svet ocenjuje, da je okvir osnovan na nerealističnih projekcijah javnofinančnih prihodkov in izdatkov do konca letošnjega leta. Predlagane spremembe ne spremljajo javno predstavljeni proračunski dokumenti, ki bi po mnenju Fiskalnega sveta povečali transparentnost procesa spreminjanja okvira za leto 2021. Lahko nadaljujem, ampak bom prebrala mogoče samo še nekje tri stavke. »Že lani ob pripravi rebalansa za leto 2020 je bila raven odhodkov državnega proračuna postavljena nerealistično visoko. dokumentov za prihodnja leta znova ne temeljijo na ustreznih osnovah. Ob tem se odpira manevrski prostor za previsoko javno porabo, s tem pa v veliko primerih tudi za strukturno poslabšanje stanja javnih financ. Izogibanje slednjemu je še posebej nujno ob zavedanju, da pogoji financiranja verjetno ne bodo ostali tako ugodni, kot jih trenutno zagotavlja denarna politika«. to mnenje ste brali, so brali poslanci, zato sem zdaj pač želela samo povedati, kaj je Fiskalni svet povedal ob kakšni drugi priložnosti. Bi pa v bistvu zdaj zaključila s tem, kar je bilo, tudi meni je pustilo vtis, ko je predsednik Fiskalnega sveta v soboto na Odboru za finance rekel, da iščemo obvode, da imamo selektivne prikaze. Žal Fiskalni svet ni konkretiziral, kaj s tem misli, zato jaz to absolutno odločno zavračam. Nimamo selektivnih prikazov, mi imamo predpisano, kako moramo poročati. Mi imamo predpisano tako za evropske dokumente kot za slovenski proračun in ne iščemo nobenih obvodov. Vse je objavljeno. V bistvu smo ponosni na transparenten prikaz javne porabe, ne samo na spletni strani Ministrstva za finance, tudi na drugih spletnih straneh. To stalno izboljšujemo in jo bomo dopolnili tudi s prikazi porabe proračunskih skladov, kot smo tudi zapisali v enem od odzivov Fiskalnemu svetu. Čisto na koncu, Fiskalni svet je te visoke rezerve, ki jih je Vlada pripravila za nepredvidene namene, skušal prikazati zelo plastično in je rekel, da smo kot otrok, ki gre v trgovino z bankovcem za deset evrov, potem pa kupi kruh, po katerega smo ga poslali, za dva evra in liziko, ni bil sladoled, ob tem pa se spomni, recimo, da je doma zmanjkalo tudi mleka in ga kupi in potem se vlije. Spoštovani, jaz otroku, ki si je kupil dežnik, tega ne bom štela za zapravljivost. Hvala lepa.

Vi ste sami dejali, da ste te izračune na statičen način preverjali, notri ste dali formule in računalnik je nekaj pokazal. Res je, umetna inteligenca je napredna, ampak ti vaši sistemi pa žal ne.

ne delujejo tako stvari. To je razlika. Sami ste dejali, da ste povišali zaradi plač, torej, prva je bila oktobrska uskladitev za 4,5 %, pa potem dvig enega plačnega razreda, se mi zdi, da aprila 23. Ampak pozabili ste pa potem povedati, da so se tudi odhodki državnega proračuna povečali z 1,29 milijarde za plače na 1,45 milijarde. In kolikor ste dobili nazaj preko dohodnine, gre pa z

Ker pač človek, ki ne bo zadovoljen s svojo plačo, vi lahko daste davek, ne vem, 99,5 % davek, pa bo pač šel na Hrvaško, to je pol ure stran. Razumete? To je glavni problem. Smo v Evropski uniji, kjer velja pretok blaga in storitev. Če bi bili pa na Kubi ali pa na Novi Zelandiji, bi pa morebiti ta statični model deloval. Samo tako in zdaj upam, da sem bil razumljen, kaj sem jaz dejal. Vedno se bo pač človek, vsak organizem na zemlji, se opravičujem, pač je naravno tako, da se prilagodi, se pač prilagajajo tudi naši državljani in državljanke, to imajo zapisano v ustavi, in pač po tem modelu nekako delujejo. še enkrat, številke so pa pokazale, in sicer ne glede na to zvišanje plač, ki ste ga omenili, pa to je bilo bruto zvišanje, ne samo neto, kajti Zakon o dohodnini je dovoljeval, da se v resnici bruto plača, ki jo mora izplačati država v javnem sektorju in zasebnik, ne bi nič spremenila,

Štiri prijavljene razpravljavce imamo. Prvi je kolega Miha Kordiš in za njim kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. V vsakem proračunu lahko najdeš postavke, ki jih pohvališ in izpostaviš kot pozitivne, in v vsakem proračunu se lahko spotikaš ob ničle, vejice in vse ostale številke, ki ti niso všeč in se ti zdijo, da ne odražajo pravih prioritet. V svoji razpravi se bom do poslednjega boril za eno točko, ki jo vidim kot kritično in jo je v tem proračunu nujno popraviti, to je predviden rez v usklajevanje socialnih transferjev. Po obstoječi zakonodaji se socialni transferji usklajujejo z rastočimi stroški življenja, kot je pač od zadaj naračunana matematika. Z Zakonom o izvrševanju proračuna pa se v 64. členu posega v to usklajevanje, posega v to matematiko na način, da bo uskladitev socialnih transferjev doživela 30 % šišanje. To je 30 % rez v usklajevanje socialnih transferjev v razmerah zelo hude draginje, ki jo trpijo slovenske državljanke in državljanke. Tu se ne pogovarjamo samo o socialnih pomočeh v denarni obliki, kot je morda kakšnemu izmed poslušalcev skočila slika pred očmi, ko je poslušal, kaj izpostavljam. Tukaj je usklajevanje štipendij, tukaj je usklajevanje varstvenega dodatka za najrevnejše upokojence, usklajevanje višine subvencije za najemnine, usklajevanja vrednosti študentskih bonov konec koncev. To je huda napaka oziroma, da bom popolnoma direkten, to je nesprejemljivo. Kakšna smo mi koalicija za solidarno prihodnost, socialna, politična opcija, če bi v naslednjem letu najrevnejšim najranljivejšim najbolj prikrajšanim ljudem v naši družbi odrekli še ta minimum od minimuma, ki je uskladitev socialnih transferjev z rastočimi stroški življenja? Pa je še ta uskladitev v resnici, tudi če je dosežena v polni meji, globoko pod ravnjo, kaj bi ljudje potrebovali, da normalno ali pa vsaj približno normalno pridejo od začetka do konca meseca. zdaj se cenkamo o nekih različnih zneskih, ki so vsi v resnici pod 500 evrov tudi v primeru polne uskladitve socialnih transferjev. Govorimo o mejah, o cenzusih, to je bil zdaj recimo primer denarne socialne pomoči, ki ga navajam, prag tveganja revščine je 827 evrov. Pod tem pragom tveganja revščine, statistično opredeljeni kot revni ljudje, živi četrt milijona naših sodržavljank in sodržavljanov, osmina države, dobrih 12 %. Stiske teh ljudi so resnične, stiske teh ljudi so hude. Sploh v teh jesenskih mesecih, ki se postopoma prevračajo v zimske in ljudje morajo izbirati, kakšne revne upokojenke, samske starejše ženske na podeželju med tem, koliko hrane si bodo kupili, pa koliko bodo imeli za kurjavo. In mi zdaj kot največjo raketno znanost že več dni, v bistvu mesecev iščemo nekaj borih milijonov za to, da naredimo ta, kot sem dejal, minimum od minimuma in uskladimo vsaj statistično te socialne transferje z rastočimi stroški življenja. K tej določbi Zakona o izvrševanju proračuna ni bil vložen koalicijski amandma, ki bi rezanje v socialne transferje črtal, na moje veliko razočaranje. So ga pa vložile poslanske skupine iz desne in sam napovedujem podporo temu amandmaju. Upam sicer, da še vseeno najdemo politični pogum in socialno vest, da pripravimo svoj koalicijski amandma do točke obravnave Zakona o izvrševanju proračuna in naredimo to, kar bi v resnici moralo biti že na vladni ravni narejeno, da zagotovimo stoodstotno uskladitev teh socialnih transferjev in poskušamo rešiti, kar se tiče te elementarne socialne varnosti največjih revežev med nami, kar se tu rešiti da. V teh četrt milijona naših sodržavljank in sodržavljanov, ki živijo pod pragom tveganja revščine, so različne plasti ljudi. Tukaj notri so študentje, tukaj notri so upokojenci s pokojninami, s katerimi ne zmorejo, in da, tu notri so tudi revne zaposlene. Spoštovani in spoštovane, v tej državi imamo še vedno nekaj tisoč ljudi, ki so zaposleni, delajo normalno in od teh svojih dohodkov ne morejo preživeti. So zaposleni in prejemajo socialno pomoč. Pač naloga socialne države je, da vsem tem ljudem v najhujših stiskah pomaga po najboljših močeh. Dvakratno to velja, ko ljudi tepe inflacija, ko ljudi tepe draginja. In ta inflacija, ta draginja ni samo statistična, ni hipotetična, za vsako od teh številk so odzadaj življenjske usode, tragične zaradi položaja v revščini. Jaz sam vidim pri svojem gospodinjskem budžetu, v zadnjih dveh letih se je kruh, po katerega grem v trgovino, podražil, vam lahko povem točne številke, ker sem šel prav pogledat, z 2,19 evra na 2,99 evra za isto štručko kruha. To je za več kot tretjino. Ali so se v teh dveh letih za več kot tretjino dvignile meje, pragovi za štipendije? Ne. Ali so se za več kot tretjino dvignile najnižje pokojnine? Ne. Ali so se za več kot tretjino dvignile socialne pomoči za tiste najbolj prikrajšane? Tudi ne. v teh razmerah resnično potrebujemo smelo, proaktivno socialno politiko, namesto da se poigravamo z idejami o varčevanju. Pa bi lahko še delno razumel to logiko, da nekako nimamo dovolj, pa da je zaradi tega treba odškrabati na vseh koncih in krajih malo, pa da saniramo poplave in tako naprej, ampak proračun je v agregatnem znesku zelo bogat. Mi za polno uskladitev socialnih transferjev potrebujemo slabih 20 milijonov evrov. Ne mi reči, da ne najdemo teh slabih 20 milijonov evrov, če je na postavki za nabavo oklepnikov samo v letu 2024 napisana številka 138 milijonov. Še kakšno leto kasneje ta številka še dodatno raste, da se v vse ostale orožarske nabave niti ne spuščam. In po vseh ciklih razprav, ki smo jih imeli, javnih, za zaprtimi vrati in tako naprej, bi res pričakoval, da ta denar najdemo, da sklofamo skupaj en koalicijski amandma in na seji v tem tednu speljemo to, kar je pač treba speljati, in uskladimo te socialne transferje tako, kakor je treba. Denar je. Samo politično voljo je potrebno nabrati skupaj, da to naredimo. Ne vidim absolutno nikakršnega racionalnega razloga, da ne bi, razen očitno neke ideološke zakoreninjenosti, da je pa treba reveže v tej državi stisniti. Ni drugega, Varčevalna matematika očitno tu ne pride v poštev, sem ravnokar pokazal na enega od primerov, kako denar v resnici je. Pač neka kaprica, po kateri je treba šparati ravno na najbolj revnih, je tista, ki nam v tem trenutku določa politiko, po kateri se socialne transferje reže, namesto da bi se jih v polnosti uskladilo z rastočimi stroški življenja. Vam bom povedal še za en primer, ne samo iz lastnega gospodinjstva, kako izgledajo rastoči stroški življenja. Nekaj dni nazaj sem se pogovarjal z enim kolegom, starim tovarišem iz Goriške, ki je šel nekaj let nazaj v penzijo, šofer po poklicu. Delal je celo življenje, pa vendarle nima neke razkošne penzije, čeprav je delal celo življenje. V bistvu mu penzijo popravlja znesek zajamčene pokojnine, se pravi, na teh 700 evrih je zdaj. In sva se menila o usklajevanju teh penzij pa socialnih transferjev in tako naprej. Veste, kaj mi je ta človek rekel? Miha, hvala bogu, da sem jaz še toliko pri močeh pa toliko pri zdravju, da zraven penziona še kaj delam pa sem pa tja naredim kakšno furo, ker drugače ne bi imel za položnice. To je pač resnični obraz te strašne statistike, kako globoka je revščina. In zdaj ljudi z rezom v socialne transferje, v to revščino, potiskamo še globlje. Kot sem že dejal, to je popolnoma, popolnoma Imamo še priložnost, da to grobo protisocialno napako, zapisano v Zakonu o izvrševanju proračuna, popravimo na tej seji, to naredimo kot koalicija za solidarno prihodnost. Mislim, rezanje socialnih transferjev ni pot v solidarno prihodnost. To upam, da smo si vsi na jasnem. Skratka, da to napako popravimo, naredimo to, kar je treba narediti. Sicer pa, kot sem že dejal, napovedujem podporo opozicijskemu amandmaju in se bom do čisto zadnje minute današnje seje boril za to, da se socialni transferji uskladijo z rastočimi stroški življenja. Ne bom se pustil nobenemu zvijanju rok, nobenim pritiskom, psihičnim grožnjam, ne vem še čemu. Veste, pridejo trenutki v politiki, ko se moraš vprašati, ali si ali nisi. In to, da bi mi jemali revežem, pa si rečemo, da želimo solidarno prihodnost, je trenutek, si ali nisi. In upam, da se nas dosti poslank in poslancev pred glasovanjem pogleda v špegel in se pač vprašamo, kakšen mandat imamo, zakaj smo tu, bomo mogoče tvegali disciplinske sankcije svojih političnih šefov, ampak na koncu dneva stisnemo zobe in glasujemo tako, kot je prav, in zaščitimo najrevnejše in najranljivejše. Hvala lepa.

midva se velikokrat v tej dvorani nisva strinjala. Danes sem vas poslušala, zelo podrobno sem vas poslušala in moram povedati, da sem v enem danem trenutku postala zelo zaskrbljena, sploh na koncu vaše razprave, ko ste omenjal pritiske, psihične in drugačne, ko ste omenjali zvijanje rok, ker zadnje čase o tem veliko poslušamo. Zdaj niste prvi in edini, ampak o tem smo veliko brali in me žalosti, da nekdo, ki je sestavil neko prepričljivo koalicijo, deluje na takšen način. Zdaj upam, da vse skupaj ne bo potem postalo samo neko licemerstvo v danem trenutku, tudi zato, ker je ravno Levica v tej koaliciji stranka, ki ima dve ključni ministrstvi, o katerih je kolega Miha sedaj govoril, ki obravnavata politike, ki so danes tudi problem, in to sta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, še več, gospod Luka Mesec je zdaj v vlogi predsednika Vlade, opravlja njegove funkcije, drugo novo ministrstvo, Ministrstvo za solidarno prihodnost. Mi imamo celo Ministrstvo za solidarno prihodnost, jaz, oprostite, zaenkrat ne vem še drugega kot to, da ima ta mogoče enega sekretarja, tajnico pa fikus, dodane vrednosti pa nobene. V posmeh vsemu smo iz stranke Ministrstva za solidarno prihodnost sedaj poslušali, da se na tem področju najmanj naredi. Pa vi vidite, kam peljete to državo? In še najhujše pri tem je, da so vsi, ki so do sedaj razpravljali, razen vas Svoboda, iz koalicijskih strank je gospod Kordiš, ki je popljuval vaš proračun. Noben zakon, na podlagi tega, da vam pada javnomnenjska anketa, ne bo pomagal. Še več škode delate. Dajte se resno vprašati pa postaviti pred ogledalo, kam peljete to državo. In ne bo pomagalo, da en drugemu, ne vem, poslanci državni sekretarki čestitate za opravljeno delo in ekipi, državna sekretarka se zahvaljuje vam poslancem za odgovore. Veste, to ni nič, poglejte ljudi, kako živijo, in oni vam bodo povedali. Sedaj pa, da grem nekoliko po vrsti. Najprej, »skupni proračun je tole«, je povedal na glas vaš vodja poslanske skupine. Ah, dajte no, to je skupni dokument, proračun države bi tudi v tem trenutku dejansko moral biti skupni projekt, pa ni. Vi ste šli celo tako daleč, da še tistega nenapisanega pravila, da se vedno sprejme kakšen amandma opozicije, niste upoštevali. Niste. To je izključno vaš dokument in ne govoriti o tem, kako gre za skupni dokument. Še več, danes smo slišali, da tudi ni usklajen dokument z vašimi partnerji. Ker tako kritične razprave še mi nismo imeli, pa jo pozdravljam. Ne zato, ker je kritična, ampak ker je realno odgovorila na situacijo današnjega časa. Pred kratkim sem postavila vladi poslansko vprašanje, kako je kaj s koalicijsko pogodbo v programskem delu in njenem usklajevanju. Pa vam bom prebrala del odgovora vlade, kako je kaj z delovanjem: »Vlada vseskozi skrbi za nemoteno delovanje države in se mora zato sproti in s kar najmanjšimi časovnimi odstopanji odzivati na trenutno situacijo. Temu primerno prilagajamo tudi postopke sprejemanja ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje razvoja države. Ob tem pa se trudimo, da sodelujemo s političnimi strankami.« A res? Do zdaj samo mi z vami sodelujemo, ampak ne zaradi vas, zaradi države in potreb Slovenije. Vaše ukrepe glede ujm smo podprli zato, ker gre za ljudi, pa čeprav niso bili idealni. Marsikaj se je pokazalo, da ni dobro, in vam govorimo, da še danes ni dobro, ampak smo jih podprli. Nobenih nagajanj, nobenih koles nismo kupovali, ampak smo sodelovali konstruktivno. In vi tukaj noter pravite, da prilagajate ukrepe glede na trenutno situacijo – dajte, no! Poslušali smo državno sekretarko, kako je nujna zdravstvena reforma. Ja, kje pa je? Kako nujna je pokojninska reforma. Kje pa je? Kako je dolgotrajno oskrbo treba urediti. Ja saj ste imeli zakon Našega ste izpodbili, ko bi se danes že nekaj poznalo, vi se pa še kar ukvarjate s tem, kako boste to urejali. To so vse besede državne sekretarke. V odgovoru pa govorite, da ne morete iz koalicijske pogodbe niti po točkah povedati, kaj ste naredili, zato ker se usklajujete s političnimi strankami. norce si delate, res si delate norce. Zdaj pa še enkrat nekaj tudi vam v odgovor, spoštovana državna sekretarka. Rekli ste, da je bil pač Fiskalni svet kritičen tudi do preteklih vlad. Absolutno, in prav je tako. Fiskalni svet je strokovni organ in ni tukaj zato, da odgovarja politično, ampak poda strokovna mnenja. In vedno nalije čistega vina. Je pa res, da je vam nalil zelo skoncentriranega, kajti Fiskalni svet pravi, da je vaš proračun brezpredmeten. Ne ne da so pomanjkljivosti, ne da nekaj ni dobro, brezpredmeten. Tukaj zgoraj bodo vsi znali natančno povedati, kaj pomeni brezpredmeten. In govorimo o proračunu, prej ste tudi sami povedali, kot enem najpomembnejših dokumentov. Prihodki so nerealno ocenjeni, na koncu ne bomo vedeli niti, kakšen minus bo v blagajni, ker sploh ne vemo, kakšni so prihodki, kakšni bodo. Gre za to, da vse skupaj zmanjšuje kredibilnost vlade, ampak pustimo, ta vlada nima več nobene kredibilnosti. Problem je drugje – daljše vztrajanje inflacije. To je pa tisto, kar mene najbolj zaboli. Smo država z eno najvišjih inflacij in ta bo še vztrajala. Nobenih ukrepov, ničesar, kar bi dalo nek optimizem, da bo stanje tukaj drugačno, in to je tisto, kar je največji problem tega proračuna. Zdaj pa mislim, da je tudi prav, da povemo še nekaj drugih odgovorov. Jaz bi vas prosila, da nehate s to mantro zavajanja, da ste ukinili dodatno zdravstveno zavarovanje. Ni res. Vi ste ukinili dodatno neobvezno zdravstveno zavarovanje in ste ga preoblikovali v obveznega. Vse lepo in prav, če bi vi to zares naredili z neko premišljeno potezo, ampak vi ste to naredili zato, ker vam je javnomnenjska podpora padala. In ljudje so še na začetku res verjeli temu. Tako je bilo na terenu. Danes vidijo, da je to seveda pesek v oči. 30 dni do specialista. res? Meni je državljan ravno pred časom napisal, da ima težko srčno okvaro, da ima napotnico nujno in da je naročen maja naslednje leto. Maja naslednje leto. Verjemite mi, da ljudem verjamem bolj kot vam. In dejstvo je, da niste za skrajšanje čakalnih vrst v tem generalnem smislu naredili nič. Zaenkrat se ukvarjate s tem, kdo bo minister in seveda pri tem tudi ostajamo. Potem Zakon o evidentiranju delovnega časa. Odgovarjam na vaše razprave, tudi o tem je nekaj govoril vodja vaše poslanske skupine. Tukaj je pa danes povedal nekaj, kar je pa še mene presenetilo. Povedal je, da v bistvu je ta ukrep potreben zato, ker delavci izigravajo čas na delovnem mestu, ne da jih delodajalci izkoriščajo, ampak da delavci ne delajo dovolj. In je govoril o tem, da nekdo nekomu drugemu daje kartico in da neki zdravniki niso delali tako, kot bi morali. Saj zdaj pa res ne vem, zdaj vidite, da ste skregani z vsemi, z delodajalci in delojemalci. Ta pa zmaga. Vsi vemo, da gre za preživet socialističen ukrep, ki še v rajnki Jugoslaviji ni bil takšen. In prav ima gospod Boscarol – to je tisti, ki je pomagal tudi v vaši vladi, ko je dal denar za gasilce –, ko je rekel, da se obnašate tako, kot da se igrate v peskovniku in delate peščene potičke, pri čemer pa sploh ne veste, kako so učinkovite. In res je, prva poteza, s katero se bo ukvarjal vaš inšpektorat, ki ima vsak dan manj zaposlenih, bo, ali evidence potekajo tako, kot morajo. To bo zdaj rešilo državo. To bo rešilo državo. Ob tem, da smo vas opozarjali ob sprejemanju zakona, naredite vsaj tako, da dopustite to v koalicijski pogodbi in se naj delodajalci in delodajalci sami zmenijo, pa niste hoteli. Ne, prišli ste z amandmajem, da bi pa profesorje mogoče pa tukaj izločili, ker njihov način dela je pa nekoliko drugačen. Pa potem ste videli, da ste ga še bolj pihnili, pa ste tisti amandma tudi odmaknili. Ampak danes, in zadnjič je bilo na razpravi ravno to, vam koalicijski partnerji in tudi vi sami, tudi vaša poslanka je o tem razpravljala, govorijo, da ta rešitev ni najboljša, ker so poklici, ki rabijo pač drugačne oblike dela, in da, kdaj greš na vece ali pa na malico, ni tako zelo pomembno. Toliko o tem vašem velezakonu. Naprej, veliko je bilo prej rečenega tudi o tem, da je proračun pomemben, kolega, ker vsak, vsako gospodinjstvo si naredi svoj proračun. Ja, če ima s čim delati proračun. Veste, nekatera gospodinjstva živijo z manj kot 500 evri, tudi z 200 evri. Ne vem, če lahko ti kaj veliko usklajujejo. Gre za to, da se borijo s tem, ali bodo imeli topel obrok ali ga ne bodo imeli. Ampak to ni rekla Anja Bah Žibert, to so ugotovitve depolitizirane RTV. Največja politična stranka, koalicijska stranka, politične stranke so depolitizirale RTV in ta depolitiziran RTV vam je povedal o podatkih, ki jih bom potem naštela. In ja, ti ljudje nimajo kaj razpolagati, ker je samo ena zadeva – hrana, in to topel obrok, in se konča. Temperature, v katerih živijo, so pa okrog 10 do 11 stopinj, ker več ne morejo zakuriti. Kmetijska politika, zelo pomembna, to vi zagotovo najbolj veste. Ampak kaj? Niti ministra nimamo. Še tista, ki je bila, ste jo razrešili. Vi ste bili v njenem kabinetu, tako da o tem največ veste. Je pa seveda ta trenutek očitno v državi največji problem, ali so ene krave lahko na travniku ali ne pa kdo je s kom prijatelj. To pa je tisto, o čemer ste pa zadnjič govorili – o korupciji. Toliko o tem, ampak pustimo to. Zdaj pa nekaj o teh podatkih. 78 tisoč upokojencev ima manj kot 500 evrov. Več kot polovica jih živi na pragu oziroma pod pragom tveganja revščine. Danes tako živijo, dva meseca nazaj so tako živeli. Zakaj? Zato ker je hrana že lep čas ne 6,9-odstotno dražja, kot je inflacija, ampak 20-odstotno, In tista vaša velekošarica, ki je niti ministrica sama ni znala tukaj takrat razložiti, ampak neka košarica, ki so jo potem primerjali tudi mediji, je v sosednji Italiji za 30 evrov cenejša. Veste, kaj je 30 evrov za ljudi, ki so pod pragom revščine? No in ti ljudje rabijo danes pomoč. In to, da vi govorite, kako boste uskladili pokojnine in kako prinašate pomlad za upokojence, to se mi zdi pa najbolj sprevrženo. Najbolj sprevrženo zato, ker je šla hrana gor tudi za 20 %, ker ker je šla elektrika, ogrevanje bistveno več kot za 6,9 % gor. Tem ljudem nič ne dajete. Tem ljudem niti ne pomagate toliko, kot jim jemljete z nesposobno politiko, ker imate tako visoko inflacijo. Skratka, veste, veliko, veliko je težkih zgodb. Res je veliko težkih zgodb in žalosti me, da v bistvu koalicija, ki bi morala biti koalicija reform, danes vidimo, da niti usklajeni med seboj niste, ste edini, ki branite ta proračun. Glejte – prazne klopi koalicijskih partnerjev. Sram jih je biti v dvorani, očitno.

In še nekaj, državna sekretarka, vam. Mislim, da ste bili pač zelo … Zavajali ste, bom tako povedala. Govorili ste nekaj o študentski prehrani, o kateri je govoril tudi kolega Kordiš, ko je govoril o štipendijah in vsem ostalem, in ste povedali, ja, ja, da se je dvignila ta dodatno pomoč za študente iz 3,04 evra na 3,78, ne vem, tako tukaj notri piše, saj to ni pomembno, dejstvo je, da je minister Luka Mesec povedal, da v letošnjem letu usklajevanj na tem področju ne bo, v letu 2023 ne bo. Ne bo. Ampak, ko ste povedali, kaj bo naslednje leto, ste pa zamolčali, da se je obrok iz 7 evrov v tem letu dvignil na 9 evrov. Prej so ga študentje dobili za 7 evrov, zdaj pa 9 evrov. Nesramno zavajanje. Zelo nesramno zavajanje, kajti študentje jejo danes mnogo dražje, kot vi govorite, in s temi usklajevanji in s tistim, kar ste naredili. Minister je želel spremembe, pa niste dovolili. In vi danes govorite, kako se je tukaj veliko naredilo. Ni se in gre za čisto zavajanje ravno zato, ker če bi ostala cena enaka, bi lahko o tem govorili, da je bolje, cena pa ni enaka, obrok se je dvignil in razliko morajo pokriti. Upam, da je to jasno. Skratka, jaz ne bom podprla tega proračuna. Upam, da bo to, kar je povedal vaš koalicijski poslanec Kordiš, pomenilo tudi to, da Levica ne bo podprla tega proračuna in da bo morda še kdo, ki ga ne bo podprl, ne zaradi Slovenske demokratske stranke, ne zaradi naših razprav, ampak zaradi ljudi. Najbolj Najbolj žalostno pa je, da se je danes med mojo razpravo oglašala kolegica, ki jo imam za zelo strpno, ampak vidim, da več ne prenesete, ne prenesete več. To pa daje še drugo sporočilo. Soočite se s svojimi dejanji, to je najprej pomembno. In ko boste imeli odgovore za to... mislim, da bo vsem lažje, ker boste videli, da politika, ki jo peljete, ni dobra in da so pač potrebne spremembe in da pač vam ne gre. Ne glede na to, koliko ste nagradili NVO-je, ne glede na to, da je vse tiho pred parlamentom, to ne pomeni, da so ljudje v državi zadovoljni, da je blaginja in da živijo bolje. Vsak dan dlje smo od te blaginje. Zamislite se. Hvala lepa.

tukaj imamo razprave, replike, postopkovne predloge. Kolegica Bah Žibert, imate postopkovni predlog. Izvolite. **ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS):** Predsedujoča, imam postopkovni predlog, in sicer seveda namenjen vam. Lepo prosim, da vendarle podučite poslance, da je to parlament. šola. Ne, to ni šola, noben ni šolarček, noben ni učitelj, jaz upam, da ne. In imam postopkovni predlog, da vendarle ne vem, ali poslovniško ali kakorkoli poveste, tudi nobenega poimensko nisem

Hvala lepa. Jaz verjamem, da smo vsi že malo razgreti od parlare, od govorjenja, ampak, ja, dejansko parlament je mesto, kjer se pogovarjamo. Verjamem pa, da vzbujamo s tem lahko tudi čustva, ki se potem lahko malo prelijejo čez rob, ko se obračamo drug na drugega in na ta način pač poskušamo tudi svoje stališče predstaviti. Tako da, kolega Süč, jaz upam, da vi imate

Kolegica Anja Bah Žibert je, mislim, da že kar nekaj časa v tem parlamentu, tako da zdaj naslavljati nas novopečene poslance kot ti … Ali mi dovolite gospa? Tudi to je ena slika kulture dialoga ali ni? Torej, naslavljati nas kot tiste, ki smo krivi za vse, kar se je v tej državi slabega naredilo v letih, mislim, da rabite eno veliko ogledalo. Sicer pa z vso odgovornostjo trdim in verjamem, da slovenski državljani in državljanke niso tako naivni, da bi dejansko verjeli v vse te pripovedke. Pa še to vam povem glede tega, kdor zmore ali ne zmore, je bil en zelo dober lakmusov test 24. aprila 2022. In tisto je edino, kar velja, kolegica Anja Bah Žibert. Jaz sem prepričan, da slovenski državljani cenijo trud, ki ga vlaga ta koalicija, ta vlada v to, da se je razsulo, ki ste nam ga pustili Kolega Süč, tudi pri vas moram opozoriti, tako kot sem pri kolegu Hoiviku, kaj je replika. Replika je odgovor, če menite, da ste bili napačno razumljeni

tako da hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo državnemu sekretarju na Ministrstvu za solidarno prihodnost dr. Luki Omladiču, ki je prosil za besedo, potem pa kolegici Andreji Živic. Izvolite. Najlepša hvala. Na izziv gospe poslanke Bah Žibert odgovarjam, vendarle trdim, da Ministrstvo za solidarno prihodnost s proračunskim deležem, ki mu je namenjen v proračunu 2024, izvaja pravzaprav temelje določenih solidarnostnih politik v naši državi. In če lahko samo na kratko povzamem tri glavne programe Ministrstva za solidarno prihodnost v letu 2024. Na eni strani programi socialnega varstva, ki obsegajo dobrih 63 milijonov evrov v prihodnjem letu. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni financiranje programov, na eni strani v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, v tako imenovanih CUDV-jih; to so tiste inštitucije, ki v resnici skrbijo za najbolj ranljive v naši družbi, za otroke s posebnimi potrebami, ki skrbijo za njihovo izobraževanje, za to, da pravzaprav imajo neko okolje, v katerem lahko živijo in delujejo. Na drugi strani, drugi del tega programa so varstveno delovni centri, VDC-ji, kjer prav tako skrbimo za najbolj ranljivo populacijo v naši družbi, odrasle, da tako rečem, s posebnimi potrebami, ki jim je treba pomagati, da lahko samostojno živijo. en steber solidarnostne politike, ki jo ta proračun podpira s 63 milijoni. Drugi steber naših solidarnostnih politik na našem ministrstvu – dobrih 70 milijonov je namenjenih programom dolgotrajne oskrbe. Res je, Zakon o dolgotrajni oskrbi je sprejet in stopi v veljavo v prihodnjem letu. To pomeni, uvajajo se nove storitve, kakor je oskrbovalec družinskega člana, postavljamo to vstopno točko v dolgotrajno oskrbo, ki bo omogočila transparenten in lažji vstop vsem uporabnikom do storitev dolgotrajne oskrbe. Istočasno seveda teh 70 milijonov pomeni, da vzdržujemo in razvijamo vso mrežo naših domov za starejše, ki so dejansko nek temelj dolgotrajne oskrbe v tem trenutku v naši državi. Torej, spet teh 70 milijonov v proračunu za ta drugi steber socialne solidarnosti in socialne varnosti. In tretja proračunska integralna postavka, 13 milijonov za stanovanjsko politiko. Za kaj gre tukaj? V glavnem, v veliki večini so to sredstva, ki gredo neposredno za solidarnost, za subvencioniranje najemnin v, recimo, stanovanjih, ki jih občine oddajajo socialno šibkejšim. Tako da tudi na ta način s tem deležem, s temi 13 milijoni, pravzaprav solidarno pomagamo pri reševanju stanovanjskega problema tistim, ki to najbolj potrebujejo. Jaz še enkrat vseeno trdim, da ta dragocena sredstva, ki jih ustvarili delavke in delavci, državljani in državljanke, da teh dobrih 150 milijonov, ki jih je proračun namenil Ministrstvu za solidarno prihodnost, je s temi velikimi tremi programi pravzaprav namenjeno točno temu, čemur morajo biti namenjeni, torej krepitvi solidarnosti in socialne varnosti v naši državi. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Andreja Živic ima sedaj besedo. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Spoštovani, hvala za besedo. Danes obravnavamo zelo pomembno področje, proračun Republike Slovenije, ki bo naslednji dve leti tako ali drugače vplival najprej na življenja vseh ljudi, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, ujme, vetrolomi, ljudi v gospodarstvu, kmetijstvu, zdravstvu, sociali, na razvoj in tako dalje. Zavedati se moramo, da bo vse to vplivalo na življenje vseh nas, ki smo zaenkrat na predelih te naše prelepe Slovenije in ki zaenkrat še ni razdejana, in se včasih premalo zavedamo, da smo jutri lahko na vrsti mi. Podnebne razmere nam žal ne prizanašajo. Pri tako pomembnem odboru, ki smo ga imeli v soboto, kjer smo obravnavali proračun za leto 2024 in zakon o izvrševanju proračuna za leto 2024, se člani oziroma član Odbora za finance iz opozicijske stranke NSi, ki jim pač v odboru pripada en član, le-tega niso udeležili. Še več, vložili so politično všečne amandmaje. In, bom rekla tako, higienično je, da če nekdo vloži amandmaje, o njih razpravlja pove o vsebini, jih zagovarja, to je tudi za tudi za volivce, za vse državljane pomembno, kaj pomeni ta amandma, v čem se spreminja in v čem naj bi bilo boljše, in da se o njih tudi glasuje. Spoštovani kolegi iz opozicije, ali se vam zdi to dejanje odgovorno do vseh naših državljanov, še posebej v situaciji, v kateri smo se znašli po poplavah in ujmah? Ali se vam zdi odgovorno do vseh volivcev? Se vam zdi proračunski dokument tako nepomemben, za kar smo se vsi skupaj zavzeli, da bomo odgovorno peljali celotno državo? Mogoče še razumem odsotnost, če v medijih ne bi prikazovali – obe, velja za obe opozicijski stranki natanko kontradiktorno situacijo, kako bi vi za vse poskrbeli, istočasno pa naslavljate samo vaše interesne skupine. V prejšnjih mandatih ste mogoče kdaj znižali davke? Prispevke na plače? Ali ste? Ste uredili zdravstveni in socialni sistem? Tako se obnašate v razpravi, kot da ste nam zapustili idealno stanje prav na vseh področjih in na vseh resorjih. v letu 2020, bom še enkrat ponovila podatek, ki ga imam tukaj, je bilo novo neto zadolževanje, marec 2020, za 8 milijard 100. Razdelili ste za milijardo 100 dodatkov, Veste, kakšen je vaš način delovanja, ko nam očitate naj si postavimo ogledalo? Zakon na zakon, noveliranje zakonov, zakoni za točno določene interesne skupine, ki so samo vam in vaši volilni bazi bližje. In moram reči, da sem se prav temu fenomenu, ko smo prispeli v Državni zbor, prav malo posvetila in si šla malo pogledat, kakšen znanstveni članek. In iz publikacije ResearchGate, to je strežnik raziskovalnih virov, sem prebrala, da so najbolj koruptivne države tiste, ki vlagajo oziroma imajo največ zakonov in so ti preobsežni. Glej ga zlomka, le na kaj nas to spominja? Ob prihodu naše vlade 31 vloženih pavšalnih obsežnih zakonov. Že predhodni kolegi so v predstavitvah stališč predstavili številke in tudi novonastale okoliščine glede današnjega proračuna, ki so vplivale na oblikovanje, in zato danes ne bom več o številkah, bom skrajšala razpravo. Bom pa raje o dejstvu, za katerega menim, da se tudi v medijih danes premalo poudarja, to je delo vlade, ki je dobro, transparentno, je vključujoče in se sliši državljane. Mogoče vas opozicijo to zelo moti in vam rating tako zelo ne raste. dejstvo je, da je po ekonomskih kazalnikih sodeč pri vsej situaciji Vlada zagotovila državi relativno politično in močno ekonomsko stabilnost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sprašujem, če morda želi še kdo razpravljati. Vidim, da nek interes je, tako da bom jaz kar začela s prijavo. Začenjam s prijavo.Prijavil

Mogoče, da samo malo opozorim na nekatere stvari, ki so se zgodile v zadnjem času. Nedavno je bil sprejet Zakon o evidentiranju delovnega časa in tam smo doživeli pravzaprav verbalni javni spopad med ministrom za gospodarstvo Hanom in pa Luko Mescem. V interventnem zakonu ste sprejeli solidarnostno soboto in vse te stvari, ki zraven pašejo. Iz tega paketa ste ga izločili ven. Nedavno je ministrica predstavila en del pravosodne reforme, o kateri niti vedela ni, da sodbe ne bodo več javne, in se je šla potem blamirati na televizijo. To je situacija, pa še marsikaj drugega bi lahko naštel, v kateri vi predlagate proračun, ko pravzaprav nobeden od ministrov ne ve natančno, kaj predlaga in kaj ima noter. In opozorilo Fiskalnega sveta, ki ga je dalo s tem dokumentom, je verodostojno. Je popoln, natančen povzetek tega, te konfuzije teh razmer v vladi, ki ki smo jim priča zdaj tudi tukaj. Nič od tistega, kar je bilo povedano, ne drži. Ne držijo časovnice, ne držijo roki, ne držijo vsebine, ne držijo razmerja, ne držijo zneski, ne drži nič. In ta proračun je pač nek fiktiven dokument. In morda ne bi bilo slabo, če bi vlada poleg vse množice razpisov, ki jih razpisuje za razna opolnomočenja civilne družbe, objavila tudi en razpis, s katerim bi opolnomočila predsednika Vlade, ministre, državne sekretarje, da bi znali opravljati svoje naloge. Ta razpis bi mogoče moral biti prvi, ki bi ga sprejeli. Recimo, en tak kiks, ki dodatno utrjuje to, kar sem povedal, je ta transformacija prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Ko ste tu z velikim pompom povedali, koliko bo tukaj pozitivnih učinkov, pa vidimo, da ni nobenega pozitivnega učinka. Košarica pravic se ni povečala, cene niso padle oziroma se povečujejo, državni proračun se ni razbremenil, ampak se bo dodatno obremenil z 200 milijoni evrov in tako naprej. Skratka, to so te vaše politike, na osnovi katerih pravzaprav prihajate v Državni zbor s proračunom. imel prej kolega Kordiš razpravo o tem šoferju, ki ima nizko pokojnino, pa je dejal, da je, hvala bogu, še toliko pri moči, da lahko še kakšno furo naredi kje. Nedolgo tega nazaj smo predlagali v poslanski skupini novelo pokojninskega zakona, s katerim bi vsem tistim upokojencem, ki s soglasjem delodajalca lahko še delajo, omogočili, da bi dobili ob plači 100 % pokojnino. Zdaj, kot veste dobi za prva 3 leta 40 % pokojnino ob plači, v naslednjih treh letih dobi 20 %, kar pomeni, da upokojencu, ki je sposoben delati, ki zna, ki ima moč, še vedno v fizični kondiciji in mentalni kondiciji, opravlja delo še naslednjih šest let po upokojitvi, vzamete natanko 50 pokojnin. 50 pokojnin. In ob tem, ko ste bili tako proti tej rešitvi, da bi dobil upokojenec teh 50 pokojnin in bi še delal in s tem tako še dodatno prispeval v državni proračun preko dohodnine, v pokojninsko blagajno preko obveznih prispevkov, v zdravstveno blagajno preko obveznih prispevkov, ste to preprečili. Istočasno pa ta ista vlada govori o tem, da bi generalno splošno za vse podaljšala za dve leti starostno upokojitev. Glejte, pa razumete vi te svoje politike? Koncept, kaj je koncept tega? Ljudem, ki želijo prostovoljno delati in imajo možnosti, znanja in tako naprej, to preprečite z glasovanjem in se tukaj z nekimi za lase privlečenimi argumenti to branite. Istočasno kolega govori, tamle Kordiš iz Levice, ki je bil še celo najbolj proti, da hvala bogu, da lahko še kakšno dodatno furo opravi ta upokojenec, ki ima nizko pokojnino, da lahko pokrije te svoje tekoče stroške, na drugi strani bi pa generalno podaljšali starostno upokojitev za dve leti za vse. Nobenega koncepta, nobenega razmisleka ni v tej vaši vladi. Nobenega razmisleka. Prej je bila razprava o usklajevanju socialnih transferjev. Veste, mi smo to socialno politiko, ker se samo določeni segmenti popravljajo, prignali do absurda. Če želite, da se popravljajo socialni transferji, je treba popravljati tudi plače, to je neposredno povezano, ker v nasprotnem primeru bodo tisti, ki gradijo svojo eksistenco na socialnih transferjih, še v bistveno ugodnejšem položaju kot tisti, ki so zaposleni. Tisti, ki je zaposlen, ima takoj pri uveljavljanju socialnih transferjev ki mu znižuje socialni transfer, tisti, ki nima, dobi maksimalno vse, in se ti socialni transferji zidajo do nemogočih višin. Do nemogočih višin. Zdaj tisti, ki ste kdajkoli opravljali funkcijo v lokalni samoupravi, ki ste bili župani, ste najbrž videli, kako te zadeve izgledajo v praksi, ko pride nekdo po socialni transfer

ki ima boljše pogoje, kot ima njegov župan, ki mu mora to podpisati in plačati, zagotoviti izplačilo iz proračuna, istočasno pa prispevati za to, da on dobi ta socialni transfer. Če se hočete iti te populistične politike, potem je treba te stvari zastaviti sistemsko in tako, da se sočasno urejata tako področje socialnih transferjev kot tudi področje plač, ker drugače bodo tisti, ki so tam ravno nekje nad mejo ali pa na meji minimalne plače, na slabšem kot tisti, ki nič ne delajo.

potem se je treba tudi tega lotiti resno. Mene prav zanima, koliko gradbenih dovoljenj za javna najemna stanovanja je bilo izdanih v mandatu vaše vlade. Prav zanima me, koliko je bilo začetih v

Eden izmed njih je rekel, da imajo lopate že pripravljene, pa me prav zanima, koliko je tega zgrajenega, koliko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj in koliko je zgrajenih stanovanj. Najbrž je na obeh področjih zadeva enaka približno ničli. ničli. Nič. Ko govorite o tem, da gre za razvojni proračun, za razvojno naravnan proračun – to je stara parola vseh. Vendar bi ta proračun postal razvojno naravnan le v primeru, če boste sprejeli amandmaje, ki jih predlagamo, ker se delno, tisti čisti stroškovni del proračuna, ki nima v družbi, v gospodarski rasti, v ekonomiji nobenega vpliva, prenese na investicije. S področja migracij na investicije, s področja drugih stroškov, javnih razpisov za opolnomočenje civilne družbe, na investicije. S tem bi bil ta proračun učinkovit in razvojno naravnan in s tem bi reševali ljudi, ne pa klike. Zdaj s tem, kar imate v proračunu na tistih

priporočila tistim, ki se javijo na njihov razpis. Kar pomeni, da je to pravzaprav ena čista korupcija. Kar zadeva pregled teh amandmajev, ki so vloženi, jaz tu pogrešam, recimo, kakšen konkreten amandma glede zdravstva in urejanja teh problemov v zdravstvu. Pa recimo, morda bi bil tudi zelo zanimiv amandma, s katerim se preprečuje ali pa ukinja plimovanje. Ena stranka je imela to v programu, ena kandidatka ene stranke, in to bi bil mogoče tudi amandma za proračun, da bi z amandmajem to rešili, v Jadranskem morju. Skratka, kar zadeva te stvari, moram reči, da se mi zdi, da so problemi veliki. Še posebej pa se mi zdijo problematični pravzaprav vsi ti komentarji, vse te izjave glede poplav. Praktično v vsaki obrazložitvi, ki jo imate, pri vsakem amandmaju je napisana besedica poplave. Realna vrednost poplav pač ima nek znesek, ki ga še niste določili, ampak bo tam nekje okrog 3 milijarde, 3,5 milijarde evra. Oči so velike, menda so do 10 milijard evrov zdaj že potrebe.

se je sanacija vršila na podoben način. Nekaj je bilo najbrž bančne luknje, kriterij, na osnovi katerega se je izpeljala bančna luknja, je bila negativna gospodarska rast v letih, ne vem, 2012, 2013, 2014 ali pa 2013, 2014, 2015, v resnici je bila pa pozitivna. In ko je zadnjič Umar ocenil napačno gospodarsko rast, ste zamenjali direktorja Umarja, ker se je pojavilo nekaj v proračunu, neka luknja, ker so bili napačni podatki. Pri bančni luknji je prišlo ravno tako do napačnih podatkov in tudi do napačnega obsega zajema denarja za bančno luknjo in to se bo zgodilo zdaj tudi pri sanaciji poplav. Skratka, tu je cel kup stvari, ki na nek način ne držijo in so za lase privlečene, in s tega vidika so vsa ta opozorila Fiskalnega sveta več kot upravičena. Tole poudarjanje, da imate v proračunu več kot 4 tisoč projektov, da se jih izvaja. Vprašanje je, za koliko tisoč projektov ste pa prekinili izvajanje in jih prenesli v naslednja leta. Mi znate to povedati? Koliko tisoč projektov je tistih, ki so bili umeščeni, za katere so bile že izdane odločbe ali pa so bile podpisane pogodbe, pa jih ni več v proračunu? To je bistven podatek. Koliko tistih, ki so načrtovali, ki so speljali vse postopke, bo zdajle prikrajšanih in v naslednjem letu, v naslednjih dveh letih, treh letih pač ne bo prišlo do ustrezne investicije. Pa še nekaj, glede na vse to, kar poslušamo danes na eni strani o samohvali o tem o tem proračunu, po drugi strani o opozorilih, ki jih izrekamo in jih izreka tudi Fiskalni svet in tudi mnogi opozarjajo iz gospodarstva, je samo vprašanje, ali bo že februarja rebalans proračuna za 2024, ker očitno podatki, ki so vneseni v proračun ne držijo. In nedavno je tudi minister, ki je pač bil na televiziji, povedal, da, recimo, ta solidarnostni del ni tak, kot je bil sprejet v interventnem zakonu, ampak bo drugačen. Se pravi, to je neka gibljiva materija, neka plazma, ki se razliva kakorkoli paše komu od vladajočih. Enkrat teče v to smer, drugič v drugo, tretjič v tretjo, ni nobenega okvira, v katerem bi se ta

Zdaj pa domnevam, da ne želi več nihče. Se opravičujem, državni sekretar mag. Andrej Rajh želi še povedati svoje. Izvolite.

terjajo odziv, pa bom začel kar z zadevami, ki so se začele dogajati leta 2004, 2006, 2007 in 2008. Takrat je nastala ta bančna luknja, o kateri spoštovani poslanec govori, in takrat je vlada v banko kadrirala, ker je pač bil tak postopek. V tistem času je nastala bančna luknja, ki smo jo v letih 2011 davkoplačevalci morali plačati. In luknjo je določil neodvisni bančni regulator, ne pa tisti, ki je škodo seveda povzročil. V vsaki normalni državi upnik terja dolžnika in žal se je to zgodilo, da je bila luknja tako velika, da nas je potem še kar dolgo bolela glava. In jaz ne bi šel tako daleč, da bi tako vehementno razlagal, da škoda in luknja ni bila taka. Bančno luknjo je, še enkrat, določil in ocenil neodvisni bančni regulator, ki je edini za to pristojen, za to ni pristojen dolžnik, za to ni pristojna komercialna banka, ki bi drugače šla v stečaj in likvidacijo, ampak regulator in on ima status neodvisnega regulatorja. Kar se tiče ocene škode poplav, ki smo jim bili priča. Seveda je država ocenila to škodo po mednarodni metodologiji. In res je, operira se z dvema ciframa. Škodi, ki je dejansko nastala, pri tem so bile upoštevane amortizirane vrednosti, druga škoda pa je, kako te objekte nadomestiti tako, da bodo na novo zgrajeni, tako, da bodo odporni na podnebne spremembe, tako, da se jih bo dalo varno uporabljati. Mislim, da se vsi strinjamo, da ne bomo gradili enakih mostov, kot so bili podrti. Mi si ne želimo, da bi se mostovi ob naslednji ujmi ponovno podrli, zato morajo biti višji, imeti večje razpone, morajo imeti nove dostopne ceste in to seveda stane. In ta strošek je seveda višji od tiste, torej govorimo o nadomestitveni vrednosti, ki bo omogočala njihovo funkcionalno uporabo. In seveda je ta strošek višji od amortizirane vrednosti objektov, ki so bili v poplavah poškodovani oziroma uničeni. In res je, škoda je velika. Vlada je bila pri tem ažurna, za odpravo škode je že namenila več kot 420 milijonov evrov pomoči. Zdaj je od poplave komaj tri mesece in zavedati se moramo, da ministrstva še zdaj izplačujejo škodo izpred preteklih let in pomoč pri odpravi škode so dobili vsi, od ljudi, občin pa do gospodarstva. In ta pomoč še ni končna, prihajajo še dodatne pomoči, še dodatna izplačila. Kar se investicij v infrastrukturo tiče, res je, nekatere se bodo zaradi ujme nekoliko premaknile. Kot družba smo se dogovorili, da bomo solidarni in bomo tistim, ki so bili v poplavah najbolj prizadeti, pomagali. Zavedati se moramo, da imamo območja, kjer sta poplava in ujma uničili ceste. V teh krajih nimajo razpokanega asfalta, tam sploh asfalta nimajo. In ko govorimo o prioritetah, je seveda družbeni dogovor in, bom rekel, sklep vlade in ministrstva, ki ga tu predstavljam, da se bomo prvenstveno fokusirali v odpravo posledic ujme. Pri tem pa ne bomo zaustavili projektov, ki so že v teku, in tistih, ki so financirani z evropskimi sredstvi. Ne glede na to se po Sloveniji izvajajo številni projekti, od velikih vlaganj v železniško infrastrukturo pa tudi cestno infrastrukturo. Ti projekti so razpršeni po celi Sloveniji.

da bi bili odporni na plazove in visoke vode. Trenutno je zaključenih več kot 600 delovišč, aktivnih je 230 delovišč, na njih dela več kot tisoč 590 delavcev in več kot tisoč 100 gradbenih strojev. Jaz mislim, da so to vse ukrepi, ki bodo pripomogli k temu, da bomo jutri tudi živeli boljše, in tudi ukrepi, ki bodo zagnali gospodarsko aktivnost v naslednjem letu. Pred nami je sprejetje zakona o obnovi, ki ga bomo bomo v Državnem zboru obravnavali še v tem letu, tudi upam, da ga boste poslanci potrdili. Naslednje leto se bodo začela velika investicijska dela prav za odpravo teh posledic na najbolj prizadetih območjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Medtem ko je bilo videti, da je že konec želje po razpravi, vidim, da se je spet vzpostavila želja po razpravi, tako da ponovno pobiram prijave. A repliko želite? Gospod Tanko, replika, izvolite. krajše, če dam repliko, Kolega Rajh, s podnebnimi spremembami je tako kot s staranjem, tega se ne da ustaviti in na staranje tudi ne boste odporni, ne vi, ne jaz, ne nobena dama tukaj. Kar zadeva bančno luknjo, tam je znesek določila trojka, slovenska trojka Jazbec, guverner, Čufer, minister, in Alenka Bratušek, predsednica Vlade. Se je sama Se je sama pohvalila in tudi sama se je odločila, da bo sanirala z domačimi viri ne s tujimi, ki so bili trikrat cenejši ali pa petkrat cenejši. Pa še to je problem, da je bila ta sanatorka včasih tudi nadzornica sanirane banke, pa ni nikoli nič storila. Alenka Bratušek je bila nadzornica v NKBM, ki je bila tudi banka v sanaciji. Kar zadeva pa solidarnost, kolega. Če hočete biti solidarni, potem omejite ali pa ukinite vse razpise, ki jih šibate za razvoj, opolnomočenje civilne družbe. Če je to ključen projekt za poplavno sanacijo, potem je nekaj narobe. Vsako ministrstvo, vsako ministrstvo razpisuje ali pa je letos razpisalo milijonske zneske za razna opolnomočenja civilne družbe. Ministri so podpisovali pisma podpore za prijavo na razpise na njihovih ministrstvih. In tu ste razdelili, ne vem, desetine milijonov evrov samo v letošnjem letu, kljub poplavam. Kljub poplavam. In zdaj samo seštejte, koliko projektov, takih od pol milijona do milijon bi lahko s tem denarjem končali. Najmanj 200 do 300 če ne več. 200, 300 projektov bi zlahka končali in to bi šlo vse v korist ljudi, ki na določenem področju živijo, ne pa raznim izbrancem in protežirancem tamle iz izpred Državnega zbora, ki so protestirali pa zganjali cirkus. SUKIČ:** Najlepša hvala. Sprašujem, če je še kakšna želja za razpravo? Še je želja za razpravo. Pobiram nove prijave.

je nekako v skladu tudi z aktualno politično situacijo, odkar imamo vlado Roberta Goloba, se pravi, vse skupaj je zelo konfuzno in pa stihijsko, brez jasnega kompasa in brez jasnih usmeritev, kako naprej. Slišimo vlado, predsednika Vlade, najvidnejše predstavnike koalicije, kako govorijo, da bo vlada izpolnila zastavljene cilje in pa načrte, ki jih ima. Po drugi strani poslušamo koalicijske poslance, kako se sploh lahko sprašujemo, kje so reforme po letu in pol vlade, se pravi, da očitno se v letu in pol ne da nobene reforme skupaj spraviti. Da temu ni tako, so dokazale naše prejšnje vlade – da se v letu in pol, če imaš če imaš seveda sposobno ekipo, če imaš prave sogovornike in pa če imaš seveda koalicijo, ki je določene rešitve in pa spremembe tudi sposobna udejanjiti v praksi. Tipičen primer, kako se zadeve ne lotevati, je vaš plačni sistem javnega sektorja oziroma reforma plačnega sistema javnega sektorja. Stalno se premikajo časovnice, ki si jih sami zadate, stalno se menjajo pogajalci. Potem, ko govorite, kako bo na mizo prišel predlog, ki bo seveda na nek način sprejemljiv za vse in kako bo izboljšal plačni sistem javnega sektorja, pridete s predlogom, zaradi katerega sindikati grozijo, da bodo šli na ulice, da je za njih nesprejemljiv. Ko bi morali začeti pogajanja, zaradi korupcije in pa škandala odstopi ministrica za javno upravo, ki je nekako pokroviteljica tega. Sedaj vse stoji, nihče ne ve, kaj s to plačno reformo sistema javnega sektorja bo. Bomo videli sedaj demonstracije, ampak ne govoriti, da se v letu in pol ne da sprejeti nobene reforme. Da se, če seveda znaš. Če pa politike v bistvu nisi spremljal in te je dva, tri mesece pred volitvami nekdo po sili razmer vprašal, če greš kandidirati, če bi sprejel to ali in ono funkcijo, ja, potem pa verjamem, da se ne da, ker ni nekih veščin in obvladanja tistega osnovnega, kar je dejansko v politiki potrebno. In to zdaj vidimo tudi pri premierju Robertu Golobu, kljub temu da je iz gospodarstva, vlada in parlament ne funkcionirata očitno tako, kot je on funkcioniral v GEN-I, ko je naročal zaposlenim in tistim najbližjim, ki jih je seveda s takšnimi in drugačnimi razlogi navezal nase in so delali to, kar pač morajo delati, če želijo pri njem obdržati službo. To lahko poveste iz prve roke, saj vas je kar nekaj GEN-I-jev tukaj oziroma v GEN-I prej zaposlenih. Politika je pa drugačna. Prvič je vlada, ki je koalicijska, kjer ne moreš kar komandirati ministrom, kaj in kako, dobro to nekaj časa še gre, potem se ti pa zgodita kakšna Tatjana Bobnar pa Bešič Loredan in še drugi in domine se začnejo podirati. Še manj je pa možno komandirati poslance, še najmanj tiste, ki so v partnerstvu z največjo koalicijsko stranko, in teh veščin se pač ne da priučiti. Če si v gospodarstvu bil navajen delati tako, da so vsi tebe ubogali, zdaj očitno tukaj v politiki temu ni tako in zato tudi imamo to konfuzno in pa stihijsko situacijo, zaradi katere Slovenija nazaduje. Ampak proračun je eksakten dokument, številke ne morejo lagati. In ko na eni strani vi rečete, da ne dvigujete davkov, se na drugi strani v vašem proračunu davčni prihodki povečujejo. Pa ne zaradi tega, boste rekli, ker se niža brezposelnost, ker za toliko se brezposelnost praktično ne more več znižati, kot ste sami prej dejali, je Slovenija v obdobju polne zaposlenosti in 5 milijonov 272 na strani prihodkov, kar se tiče socialnih transferjev, tako s strani delodajalcev kot tudi s strani delojemalcev, seveda bodo plačevali več, ker se tudi višajo dajatve. Prej sem bral, kakšne dobičke imajo nekatera državna podjetja, kakšne dobičke imajo bodisi zavarovalnice bodisi banke. Kako je ena poslanka govorila, ste pretrgali te kapitalistične prakse, kako ste odvzeli kapital bankam in pa zavarovalnicam in ga dali ljudem. Oprostite, tega ni videti. Kako imajo ljudje višje plače – tega ni videti. Mogoče se višja plača pozna na kakšnem romunskem računu, zdaj tukaj v Sloveniji dvomim. Ljudi je potrebno enostavno vprašati, ali imate zaradi vlade Roberta Goloba v denarnicah več denarja ali imate manj denarja. Ali imate potem, ko je vlada Janeza Janše vsem dvignila plače z Zakonom o dohodnini, več denarja? Ali ga je boste imeli zaradi spremembe vlade Roberta Goloba manj? To je sila enostavno vprašanje. Ali imate zaradi nebrzdane inflacije, ki je vlada ni sposobna ali pa je noče zajeziti, pod vlado Roberta Goloba v denarnicah več denarja ali imate manj denarja? ljudje niso butasti, približno vsak zna planirati, s koliko dohodka mora priti skozi mesec, predvsem pa koliko ima prihodka. 14., 15. v mesecu dobi vsak, ki je zaposlen, In potem tukaj poslušamo – ta je res bosa –, da so ljudje plačani tudi z gotovino na roke, zato ker prej ni bilo takega sistema štempljanja.

Mislim, da smo ravno danes dobili mail, dajmo se vsi prijaviti na ta dogodek, mislim, da so dnevi gospodarstva ali kako je že, ki bo na Brdu 29. novembra, jaz sem se ravno prejle prijavil. Draga koalicija, pojdite pogledat, poslušajte, kaj vam bodo tam gospodarstveniki povedali, in potem jim vi razložite, da je v Sloveniji vse super, kako smo na mednarodnih lestvicah konkurenčni, da nimajo nobene pravice jamrati, da imajo ljudje dovolj visoke plače, da je pri nas stabilno davčno okolje, da je za varnost in tako naprej poskrbljeno. Lahko je govoriti tukaj v parlamentu, predvsem pa ne slišati tistih, ki se dejansko s tem ukvarjajo. Številke pač govorijo svoje, govorijo pa kontra tistemu, kar govorite vi. Samo ta proračunska varovalka v ZIPRS, ki se bo obravnaval, je do 240 milijonov evrov za pokrivanje minusa v blagajni, ki bo zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ker ste baje posekali bajne dobičke zdravstvenih zavarovalnic, bomo zdaj mi morali od 140 do 240 milijonov evrov dati iz proračuna. In sem že naročil naši piar službi, da je izrezala posnetek in ga tudi shranila, poslanke Sare Žibrat, ki je dejala: »Sedaj bodo vsi plačevali 35 evrov. Nihče ne bo plačal več kot toliko«. Mislim, da bomo poslanko Saro Žibrat lahko hitro soočili s tem njenim posnetkom, ko boste, tako kot je že bilo napovedano, s 1. januarjem in pa potem v mesecih, ko bo za to skrbela država, morali dvigovati premijo ali pa iskati 200, 300 milijonov evrov v državnem proračunu za to, da boste lahko pokrivali te storitve. Zdaj sem na hitro tudi pregledal po ministrstvih postavke, pod kulturno in civilno družbo, nevladne organizacije, pa če odštejemo tistih 11 milijonov evrov, ki so na postavki Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, skupaj 52, brez tega, 40 milijonov evrov, pa sem verjetno še kakšno spustil, za nevladne organizacije. Kako je lahko nevladna organizacija nevladna, če prejema denar od vlade? Vlada, ki razpiše določene programe in ta vlada vemo, kakšne programe razpisuje, za neko opolnomočenje posameznika, za neka delovna mesta in kaj jaz vem kaj še vse. da so organizacije same sebi namen, da se molze denarna sredstva in potem, kaj jaz vem, verjetno tudi financira raznorazne politične stranke. Videli smo to že v primeru volitev in pa tudi referendumov. Kar še prinaša ta proračun, lahko rečem, je zmanjšanje nacionalne varnosti Republike Slovenije. Številke tako govorijo, manjši proračun za Sovo, manjši proračun za URSIV, se pravi Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost, manjši proračun za Policijo in pa manjši proračun za Slovensko vojsko. Zdaj pa mi naj nekdo pove, ali lahko rečemo kaj drugače, če se tem štirim sistemom in tudi ostalim sistemom, podsistemom, zmanjšujejo finančna sredstva, da gre za nižanje nacionalne varnosti Republike Slovenije. Kljub temu, da je realizacija za Slovensko obveščevalno varnostno agencijo za letošnje leto ocenjena na skoraj 22 milijonov evrov, ste ji znižali proračun za naslednje leto na manj kot 20 milijonov. In potem koalicijska poslanka, celo podpredsednica največje vladne stranke pravi: »Ne bomo višali proračuna Sovi, ker ne želimo, da kupujejo vohunsko opremo.« Mislim, ta pojma nima, kaj Slovenska obveščevalno varnostna agencija sploh je, kaj obveščevalna dejavnost sploh pomeni. Kupovanje vohunske opreme?! Mislim, pa starša celo oba v policiji delala, ko bi morala nekaj vedeti punca, neverjetno. Gremo naprej, kar se tiče kibernetske varnosti, ko smo se tudi pogovarjali tako na Odboru za notranje zadeve, kjer kjer je bilo tudi zanimivo, ko sem predlagal javno razpravo, javno predstavitev mnenj glede umetne inteligence, je bilo rečeno, službe parlamenta ne morejo tako hitro pripraviti javne predstavitve mnenj. A glej ga zlomka, čez par dni je Odbor za zadeve Evropske unije sprejel javno predstavitev mnenj. Torej, se da. Če Tereza Novak noče, še ne pomeni, da se ne da. In izgovarjanje na službe Državnega zbora je pač za lase privlečeno. In v trenutku, ko se mi pogovarjamo, kako pomembna je kibernetska varnost za nas in za naše okolje, pogledamo Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost za 3 milijone evrov skoraj znižujete sredstva, iz 8 milijonov 300 na 5,5 milijona. Se pravi, država, ki naj bi nekaj resno dala nase, na digitalizacijo, na kibernetsko varnost, ki je zagotovo kjer se bodo bile bitke in že se, spomnite se kitajskega vdora na sistem Ministrstva za zunanje zadeve, na tej postavki vi nižate proračun, pa so podhranjeni, tako kadrovsko kot tudi materialno, tudi tehnično, ker vem, kakšno stanje smo dobili takrat, ko smo prevzeli vlado, ko je bilo tam samo nekaj ljudi in je bilo treba celotno zadevo na novo postavljati, spreminjati zakon, zagotoviti finančna sredstva, bili so, si morate predstavljati, Uprava za informacijsko varnost je bila v prostorih, ki jim niti niso omogočali, da bi tam lahko brali dokumente določene stopnje tajnosti. Toliko ste vi skrbeli za informacijsko varnost v preteklosti. Potem, če pogledamo, da še podkrepim naprej trditev, da znižujete nacionalno varnost Republike Slovenije – Ministrstvu za notranje zadeve zmanjšujete proračun za skoraj 50 milijonov evrov, in sicer ravno največ, več kot 50 milijonov evrov, na zunanji meji in izvajanju predpisov o tujcih. Če kaj, bi morali to amandmirati, ker ta proračun se je pripravljal, ko je bil schengen ukinjen, vmes pa ste, potem, ko ste malo privili Sovo oziroma to medresorsko skupino za protiterorizem, da je morala zaradi vas in zaradi vaših političnih apetitov umetno spremeniti oceno ogroženosti Slovenije – ste naredili kaj? Ponovno ste uvedli mejni nadzor. Zdaj mi pa vi povejte, državna sekretarka, vaša kolegica Tina Heferle, državna sekretarka na MNZ je dejala, da se tukaj znižuje zaradi tega, ker ni več potrebe po varovanju schengenske meje, ker se je schengenska meja prestavila na Hrvaško. Kako boste zdaj to uredili glede na to, da smo nazaj uvedli mejo, še vedno pa tukaj ni nobenega denarja. Da znižujete nacionalno varnost Republike Slovenije govori tudi postavka o Generalštabu Slovenske vojske. 65 milijonov evrov ste vzeli Slovenski vojski, pri čemer najbolj boli to: 30 milijonov evrov ste ji vzeli za infrastrukturo in pa njeno opremljenost. Mi, ko je bila res huda kriza, covid kriza, ko smo imeli izdatke v proračunu, da smo pomagali ljudem, kakršnih vi nimate in jih ne boste imeli, smo sprejeli zakon in znatno vlagali dodatna finančna sredstva v Slovensko vojsko, zato ker se je mednarodno okolje spremenilo, zato ker varnost ni samoumevna, in zato, ker imamo vojsko, ki je podhranjena tako kadrovsko kot tudi Niti ne izvajate Zakona o investicijah v Slovensko vojsko za naslednja leta, ko bi morali investirati 700 milijonov evrov, ne investirate nič in očitno si želite Slovensko vojsko po vzoru vaših Hamasovih borcev, se pravi, vojska, ki je, ki ima kakšno vozilo, kakšno raketo, ni pa primerno opremljena za neko resno bojevanje, kakršno se izvaja v tem času, in to seveda na račun varnosti in pa na račun obrambe. Slišal sem, kako je ta proračun razvojno naravnan. Tudi tukaj številke govorijo drugače. to podjetništvo in konkurenčnost, ste za 7, 8 milijonov evrov tudi to postavko zmanjšali. Nekdo, ki govori, da je proračun konkurenčen oziroma razvojno naravnan, razvoj prinaša v gospodarstvo, tisti pa dejanski razvoj, ki omogoča tudi neko blaginjo in tudi na teh postavkah seveda znižujete številke. Da pa ne govorim o tistem, kar se pa ljudi najbolj tiče, vsaj kar se tiče osebne varnosti kje smo najbolj izpostavljeni osebni varnosti? Na cestah. Praktično ga ni človeka, ki ne bi uporabljal cest, ki ne bi uporabljal slovenske infrastrukture. Poglejte kaj ste naredili. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, cestni promet in infrastruktura, vzeli ste 50 milijonov evrov za upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in pa za investicijsko vzdrževanje in pa gradnjo državnih cest. Se pravi 50 milijonov evrov manj. In tudi to je ena od zelo opaznih razlik med prejšnjo vlado Janeza Janše in aktualno vlado Roberta Goloba. Če ne bi bilo sedaj poplav v avgustu, praktično ne bi bilo gradbene mehanizacije na terenu. Pri nas so se gradile ceste, obnavljala se je železniška infrastruktura povsod, v mestih, na podeželju. Težko si že dobil izvajalca del, toliko smo investirali v infrastrukturo, toliko novih projektov smo začeli. Sedaj pa žal vi to opuščate in to opuščanje v naslednjih letih bo privedlo do tega, da bo vlada, ki bo prišla za vami, imela hude težave, kajti še vsak direktor DRSI DRSI ali pa nekdo, ki je bil zadolžen, je opozarjal, kaj se zgodi, če se nekaj let ne vlaga v cestno infrastrukturo. In takrat, ko se je potem po letu 2008 smo pripeljali v 12 letih do tega, da je bilo stanje, na to je opozarjal že takrat Peter Gašperšič, Cerarjev minister za infrastrukturo, ko je nekako razdelil: »Da je stanje takšno, kot je, potrebujem 150 milijonov evrov, da začnem neke resne obnove 250, če pa želim še nove investicije, pa 350 milijonov evrov.« Vi sedaj to dajete na minimum in tudi zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki vložili določene amandmaje, da bi pač to popravili, ampak niti tega ne želite popraviti. In poglejte, kako ste absurdni in se greste politični prestiž. Sam sem vložil dva amandmaja, ampak to niso tisti amandmaji za nekaj milijonov evrov, moj amandma je bil za 100 tisoč evrov. Spomnim se ministrice Alenke Bratušek, ki je v poslanskem vprašanju odgovorila: »Povejte, kje naj vzamemo denar, in bomo dali tja, kot želite.« In kaj sem naredil? S tistimi, ki so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo zadolženi za mojo občino, sem se pogovarjal in dejali so mi, da lahko za eno cesto, to je cesta Gorenja vas–Hotavlje, začnejo aktivnosti že naslednje leto, potrebujejo 100 tisoč evrov. Hkrati pa so mi povedali, da imajo na enem mojem projektu v moji občini 100 tisoč evrov rezerve in da lahko to se prenese na tisto cesto. In potem, kot je ministrica dejala, pridem z amandmajem za 100 tisoč evrov, kjer iz ceste, ki je v moji občini, prenesem 100 tisoč na drugo cesto v moji občini, se pravi, nihče ni oškodovan, pa tega ne sprejmete. Oprostite, ampak to pa je politični prestiž. To je čisto tehnični amandma, ki je realen, ki bi omogočil, da bi začeli določene stvari delati, ampak to je pač vaš odnos tudi do cestne infrastrukture. Tako da ta proračun ne predstavlja krepitve nacionalne varnosti Republike Slovenije, ne predstavlja boljšega finančnega in materialnega statusa naših državljanov, ne predstavlja tistega, kar ste obljubljali v desettisoče, se pravi stanovanj za mlade in malo manj mlade, predvsem pa tudi ne predstavlja boljše infrastrukture, nobenih razpisov za šole, nobenih razpisov za vrtce, nobenih razpisov za športne dvorane.

Spoštovana predsedujoča, saj razumem v žaru borbe vse te razprave, ampak da rečeš za nekoga od nas, tokrat za poslanko Saro, »ta pojma nima,« mislim, to je pa res pod pasom, lepo prosim, no, tako se pa res ne pogovarja.

Spoštovani kolegi in kolegice! Danes govorimo o pomembnem dokumentu v državi – o proračunu. In v tej že nekajurni razpravi smo mnogo že slišali o tem, ali je v redu ali ni v redu, tako da ne bi o tem dosti razpravljal.

ko govorite o tem, kako je dejansko ta proračun v redu, razvojno naravnan, sklicujete se na poplave in tako dalje. Bi rekel, ja, saj res, poplave so bile in ko te doleti neka nesreča, seveda denar nameniš v pomoč tej tej nesreči, da to čim prej odpraviš in se pač nekje potem nekaj zaustavi. Vendar jaz mislim, da vseeno pa le ni tako, govorite, kako so ljudje zadovoljni, kajti na terenu slišim zelo veliko nezadovoljstvo in to se tudi dejansko kaže med ljudmi, tudi med gospodarstveniki in na to na koncu kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Ko govorite o Ko govorite o sanaciji po poplavah, kako je bilo to zelo ažurno, hitro in tako, dvomim. Res je, pohvaliti moram službe, ki so v intervencijah takoj priskočijo na pomoč, vse se je zelo hitro odpravilo, intervencije, vendar takrat, ko bi pa morala stopiti država, pa to ni bilo tako. Sicer so bila neka intervencijska sredstva poplačana, to je res, ampak vse ostalo, kar se operativnega tiče, če bi občine čakale državo, mislim, da ne bi bilo vodovoda tam na Prevaljah ali kje je bilo. Ne bi bilo vseh ostalih zadev, ampak so se občine nekako angažirale same, ljudje sami in to nekako uredili. Celo obljubljenih tehničnih pisarn ni bilo in od tega, da naj pokličejo samo številka 114, si ljudje ne morejo pomagati. In da v treh mesecih ljudje ne morejo vedeti, ali bodo lahko živeli v hiši ali ne, ne govoriti, kako ste bili ažurni, kajti tu bi se dalo marsikaj postoriti. Ampak ko nekje denar vzameš stran, je pa tudi zelo pomembno, kje boste vzeli denar in tudi kako bo proračun, ker proračun so prihodki, odhodki, in zelo je pomembno, da vlagaš tam, kjer lahko največ denarja dobiš potem nazaj, in to je gospodarstvo. Gospodarstvo – ključni element vsake države. In kaj pravijo gospodarstveniki? In kaj delate vi? Davek na davek na davek, ne bom našteval vsega, kar je bilo, ker je bilo že prej veliko povedanega. In gospodarstveniki govorijo, včeraj se je tudi gospodarski minister gospod Han nekako strinjal, ko sem zastavil ustno poslansko vprašanje, plače so preveč obdavčene, posebej za pomemben kader, inženirski kader, kader, ki mora biti dobro plačan, ki daje dodano vrednost vsakemu podjetju, in to dejansko govorijo tako predstavniki Gospodarske zbornice kot Kluba slovenskih podjetnikov in tako dalje. Govorijo, da smo postali najmanj stimulativno in priljubljeno okolje za gospodarstvo, da nas prehitevajo Hrvaška, celo Srbija in Črna gora. Res je, da financirajo nekatera podjetja v Sloveniji zato, ker smo Slovenci marljivi ljudje, ker vedo, da bodo v Sloveniji dobili kader, ki je priden, marljiv in zanesljiv kader, ampak ne zaradi okolja. In ko se okolje spreminja, to dejansko odvrača investitorje, ker ne vedo, kakšno okolje ga v investiciji čaka.

In če bo deset razvojnih držav padlo v recesijo, bo padla tudi Slovenija, v to sem prepričan. In če ne bomo sedaj ukrepali in pomagali gospodarstvu, da se bo razvilo, če ne bomo sedaj naredili korak naprej, nas bo dočakala še hujša ura, kot so bile poplave, in to se že nekako kaže, manj naročil, tudi že odpuščanja in tako dalje. In potem bomo imeli še več socialnih problemov, pa da ne govorim naprej. Tudi s strani javne uprave so nezadovoljstva. Upravne enote stavkajo, učitelji so protestirali, nezadovoljstvo se širi vedno bolj in mislim, da ne bo dolgo, ko boste imeli tudi javno upravo, širše, na ulicah in bodo naredili še večji vikend krik. Tudi inflacija. največja inflacija nad povprečjem Evropske unije. Torej to kaže, da vseeno ni tako dobro kot govorite. in ko govorite, da se vlaganja v infrastrukturo malo zaustavljajo, to je res, ampak zakaj ne zastavimo denarja tam, kjer se pa financirajo milijoni, pa sploh ni pomembno. Kaj se da narediti z desetimi milijoni, ali pa recimo, lansko leto smo samo o Glasu ljudstva namenili 40 milijonov evrov. Če ne bomo dali Glasu ljudstva, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z nekimi raziskovalnimi nalogami o tem, kako bo z migranti in tako dalje. Torej tudi veliko je bilo pri aferi glede ministrice za javno upravo, kjer smo videli nevladna organizacija, ena spletna stran pa en projekt, nekaj strani napisano pa kar 150 tisoč evrov, pa tako dalje. Če tega ne bo, bo država lahko živela naprej. bo pa nekje cesta slabša, je pa to že slabša prometna varnost. Pa tudi kako potekajo te investicije. Včeraj je kolega Rado povedal pa tudi brali smo,

Dajte mi povedati, kako lahko investiraš v nekaj, na koncu ko pa to stoji, ko je končano, pa to ne deluje, ker pa so zdaj pozabili tam nek vmesnik narediti. Železnice, ja, železnice, res, ampak za železnico pa ugotavljamo, da so vlaki vsako leto počasnejši. In ko bi lahko Kitajci naredili drugi tir za, ne vem, koliko so rekli, 800 milijonov, mi vlagamo dve milijardi ali koliko, milijardo in nekaj. Poglejte, kako so lepo naredili viadukt na Hrvaškem, daleč največji viadukt Kitajci, brez problema, še preden so Hrvati sploh uspeli narediti cesto do viadukta. Zakaj nismo mi tako? Samo potem ne bodo dobila denar tista, saj vemo, določena velika podjetja v Sloveniji, kot so Kolektor in tako dalje. imenovani zakon o štempljanju – to je blamaža. Gospodarski minister, ki ve, ki ima stik z realnostjo, lepo reče, to se ne more upoštevati, potem pa mu minister za delo, ki je mogoče podjetje videl samo takrat, ko je bil kje na obisku, pravi, kako to mora biti. Torej, minister, ki nima stika z gospodarstvom, potem reče, kako naj to bo gospodarskemu ministru, ki dejansko ve, ki mu gospodarstveniki in ljudje zaupajo, ker nekako vedo, da nekako še dela dobro za njih. In se ga ne posluša, pa prihaja iz nekako resne stranke, kot je SD. Torej jaz ne razumem tega. Potem govorite, kako je dejansko tako vse v redu in prav. Tudi o povprečninah občinam. Da, 25 evrov ste jim povečali povprečnine. Oh in ah, ampak župani s tem niso zadovoljni. Res je, da so se potem s tem strinjali, ampak ko se pogovarjajo z župani, vsi so nezadovoljni s tem, ker imajo veliko večje izdatke, ki jih čakajo, predvsem s plačami v javnih sektorjih in drugimi zadevami,

dihajo na škrge. In potem hvala, kako ste pa zdaj občinam prišli na pomoč, ker ste jim za 25 evrov povečali povprečnine. Ne, niste, ker je to premalo za občine. Daleč premalo, ker nimajo denarja

in zmanjšuješ na izdatkih, ki so nepomembni, daleč nepomembni. Vsakdo sam pri sebi tudi na domačem proračunu ve, da ne bo kupoval nekaj, kar je nepotrebno, in bo mogoče vložil nekje, kjer bo mogoče potem dobil nazaj. zdaj je tu seveda logično, da bo koalicija dala vse v to, da bo hvalila ta proračun, čeprav sam sem mnenja, pa tudi mnogi, mnogi nakazujejo, da pa temu ni tako. ni tako. Me pa žalosti samo to, da pa dejansko ne prisluhnete pripombam, tudi našim amandmajem, ki so nekoliko bolj naravnani, ampak ker prihaja iz drugega političnega pola, se temu pač ne prisluhne. In sam menim, da bo dokaj hitro prišlo do ponovnega rebalansa, ker na takšen način, kot je sedaj uperjeno v gospodarstvo, boste kar hitro dobili informacijo, da to ne bo izvedljivo, in bo potrebno iti v rebalans. Hvala. Hvala.